Seda soovi ma ei näe. Enne kui me läheme kohaloleku kontrolli juurde, on mul edasi anda teile üks teade. Nimelt, täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungisaalis vaimse tervise toetusrühma asutamiskoosolek, mille kokkukutsuja on Vilja Toomast. Nii palun võtke Viljaga ühendust, et selle toetusrühmaga ühineda. Nüüd palun kohaloleku kontroll!

Kohale registreerus 78 Riigikogu liiget. Alustame tänase päevakorra läbivaatamist. Esimene päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu 377 kolmas lugemine. kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Ivari Padar, palun! Lugupeetud kolleegid! Täna selle seaduse vastuvõtmisega jõuame me ühes pikas vaidluses, mis on siin saalis olnud, ma arvan, 25 aastat,

See on tegelikult ülemaailmne, üleeuroopaline ja ka Eesti probleem, et kaubandus on märksa kontsentreeritum, kaubandus on organiseerunud kaubanduskettidesse

No näiteks, ka tänases Eestis ei saa keegi aru, et olukorras, kus piima hind on madal, kus on sisendid põllumajandusse, ka energiasisend oluliselt kasvanud, teeb üks osa kaubanduskette

üldsõnaliselt ja kuidagi suunavalt lepiti kokku, millised need head tavad on, kuidas käitub kaupmees, kuidas käitub põllumees.

Jah, võib öelda, et ta on ka näide sellest, kuidas vabaturumajanduslikust käsitlusest ei aita ja on vaja tuua juurde riiklikud regulatsioonid, et seda olukorda paremaks luua. Võib-olla asja ilmestamiseks ka see, et näiteks eile maaelukomisjonis arutelul järgmise aasta Maaeluministeeriumi eelarve ja 440 miljonit, millest umbes 380 miljonit on toetused.

et ma loodan, et see on ühele pikale vaidlusele samm edasi. Eks aeg näitab, kuidas see seadus Eestis päriselt tööle hakkab. Kas sa vajad lisaaega?

Hea juhataja! Head kolleegid! Kindlasti on see eelnõu samm õiges suunas,

ka tootjale. Aga see ei laeku mitte piimafarmi, vaid ikka piimakombinaati, ja piimakombinaadist laekub raha alles piimatootjale ehk farmerile. Kõik

järgmistel kuudel jõuab siia ka eelnõu, milles kõik etapid on õiglaselt lahendatud ja põllumees tõesti selle raha ka kiiresti oma töö eest kätte saab. Aitäh! Rohkem fraktsioonidel kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja läheme lõpphääletuse ettevalmistamise juurde.

Austatud Riigikogu, panen teie ette hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõu 377. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

90 Riigikogu liiget, vastu oli 1. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Meie tänane teine päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 365 teine lugemine. Ettekandeks palun Riigikogu kõnetooli maaelukomisjoni liikme Martin Repinski. Palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Jõudsime kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga

asja.Üks on see, et selline vajadus tekkis kriisiolukorras, kui MES-i fond hakkas rakendama sellist finantsinstrumenti nagu

Maaelu Edendamise Sihtasutus peab hetkel kehtivate rakendusaktide järgi küsima

eelkõige Maaelu Edendamise Sihtasutuse. See on esimene muudatus. Teine muudatus on puhtalt tehniline. See on seotud sellega, et Suurbritannia on astunud Euroopa Liidust välja ja Suurbritannia kodanikele ning juriidilistele isikutele rakendatakse selle muudatusega samasuguseid õigusi, nagu hetkel on Euroopa Liidu kodanikel.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon pakkus laiendada nende isikute ringi, kelle puhul kitsendust ei kohaldata, ja laiendada seda Eesti pikaajalise elaniku elamisloa alusel elava füüsilise isiku suhtes, kes omandab kuni 0,2 hektari suuruse

seadus ka muudetud kujul, kui see võetakse vastu, ei ole veel ideaalne ja sellega tuleb tegeleda, tulevikus tuleb veel muudatusi vastu võtta, aga nende väljatöötamine võtab rohkem aega.

Sa ütlesid, et kriisiajal oli seda vaja. Esimene pool küsimusest on, et kas hetkel on põllumajanduses jätkuvalt koroonakriis. Ja teine küsimuse pool on see, et kui MES-ile antakse õigused,

Eesti kodanikele, siis see on lubatud, ei ole mingisugust piirangut. Kui ta hakkaks müüma teisele sarnasele sihtasutusele, siis see oleks muutunud, Aitäh, härra juhataja! Hea ettekandja! Küsin selle sotsiaaldemokraatide ettepaneku kohta, mida komisjon ei toetanud ja kus väidetavalt hakkab Siseministeerium tegema täiendavat analüüsi [selle kohta], kui ohtlikud on need vanemaealised pensionärid

kahe, kümne pärast? Sest me teame, et neid analüüse, [mille kohaselt] need datšnikud on riigile ohtlikud, on tehtud küll ja küll juba. Millal siis järgmine analüüs valmib? Aitäh

meie riigi julgeolek. Loomulikult keegi ei arva, et meie püsielanikud, kes siin aastaid elavad, on kuidagi ohtlikud, kindlasti mitte. Lihtsalt selle muudatusega oleks n-ö Pandora laegas avatud

ma ei tea, mitu korda sedasama teemat on maaelukomisjonis arutatud, ja ma ei tea, mitu korda Siseministeerium seda analüüsi teeb. Tegelikult, räägime ausat juttu: lihtsalt tahet ei ole. Tahet ei ole nende inimeste väike mure ära lahendada. Me ju teame väga täpselt, et juriidiliste isikute kaudu saab ükskõik kes osta seda maad, aga need Narvas daatšades elavad inimesed oma väikest maajuppi kätte ei saa. Minu küsimus on see, et mida maaelukomisjon ette võtab, kui see analüüs ära tuleb. Kas te algatate näiteks kahe-kolme kuu pärast uuesti selle eelnõu ja

kodanikule kuuluv ettevõte võib neid maid soetada nii palju, kui tahtmist on, ja pärast saab ettevõte need edasi müüa, vahet ei ole, mis riigi kodanikule. Nii et selles mõttes, kui sellest on vaja mööda hiilida, siis mingisugust probleemi ei ole. Ma ütleksin

meil elanud ja makse maksnud ning ei ole tekitanud mingisugust ohtu Eesti Vabariigile. Nii et jah, ma arvan, et seda on vaja muuta, see on mu aus vastus. Kahju, et Kalvit vastus ei huvitanud, kuna ta läks juba saalist minema,

mis lahendab sedasama probleemi, mida sa praegu väga kirglikult kirjeldasid, miks komisjon hääletas selle vastu. Miks Keskerakonna saadikud, kes on aastaid samasuguse ettepaneku eest jõuliselt seisnud, hääletavad nüüd sellesama ettepaneku vastu? Miks sa, Martin, oled selle probleemi, mille olemasolu

Aitäh, Eduard! Ma pean ütlema, et ma ei hääletanud selle vastu ja ma ei ole selle vastu. See on lihtsalt üks parandus sulle, aga noh, sisu see ei muuda. Probleem Probleem on olemas ja hetkel koalitsioon ei ole seda lahendanud. Ma arvan, et sellega peab tegelema. Vaata, üks asi on see,

see võib-olla ei ole nii lihtne ja sellepärast peabki leidma konsensuse, peab leidma kokkuleppe, mida toetaks ka Kaitseministeerium ja Siseministeerium. Peab leidma sellise lahenduse, mille tõttu ei tekiks mingisugust ohtu, ei tekiks lisaprobleeme, aga mingis mõttes oleks jabur olukord lahendatud. Aitäh,

jne. Kas nüüd antud eelnõu kontekstis need põllumehed, kes omavad põllumassiive teatud koridoris, on see Via Baltica, on see Rail Baltic, on see mõni muu riigi avaliku huvi realiseerimiseks oluline objekt, kas seal nende nende protsessidega tegelemine on võimalik või tegelikult mitte? Aitäh küsimuse eest! Neid aspekte me ei ole käsitlenud selle eelnõu menetlemise käigus. Aitäh

See on ju tegelikult see lahendus. Tõepoolest, seal on teatud kohti, kus ametkonnad soovivad neid piiranguid rakendada objektide ümber, aga kindlasti ei ole vaja seda teha Alutaguse valla kogu territooriumil, mis on piirist 70–80 kilomeetrit.

Aitäh, Jevgeni, küsimuse eest! Ma parandan kohe, et seda ei ole ju rakendatud terve Alutaguse valla territooriumil. Seaduses on konkreetselt praegu välja kirjutatud, et see kehtib näiteks Alutaguse vallas vana

arust. Jah, seda on vaja muuta, seda on vaja korrigeerida tulevikus, seda tunnistasid kõik osapooled. Aga sellist hinnangut anda, et kes on selles süüdi ... Ma ütlesin, et keegi ei ole süüdi, asjaga tegeldakse ja usun, et varsti mingisugune lahendus tuleb, mis mis rahuldab kõiki osapooli ja mis tähendab konsensust. Andres Metsoja, palun! Andres Metsoja, palun! Aitäh! Tulen uuesti oma küsimuse juurde tagasi. Sain teilt vastuse, et seda komisjonis ei arutatud. Kas oleks võimalik seda teemat siiski tõstatada? Tõepoolest, Eesti riik on oma õigust kasutanud ja teatud piirkonnas öelnud, et tehinguid nende maadega maadega teha ei tohi nii kaua, kui on täpselt selgunud näiteks Rail Balticuga seonduv, ma toon ühe konkreetse näite, ja kui need põllumassiivid, teatud kinnistud jäävad sellesse piirkonda ja omanik on hädas, siis tegelikult ei peaks ebaproportsionaalselt veel kord kitsendama tema õigusi, sellepärast et ta tegelikult realiseerib oma varaga avalikku huvi. Kas oleks võimalik seda kuidagi ministeeriumi vahendusel või asjaosaliste vahendusel veel korra selgitada? Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et kindlasti on võimalik, seda on võimalik arutada, seda on võimalik täpsustada ja vajadusel teha muudatusi. Minu teada Isamaa fraktsiooni esindaja, kes võiks neid seisukohti

Jevgeni Ossinovski, palun! Ma tänan! Jaa, tõepoolest, Alutaguse vallast mitte kõik, aga ka Illuka vald on 50 kilomeetrit piirist ja Toila vald on veelgi rohkem, mis on nende riigikaitseliste piirangute all. all. Veel kord: seda juttu, et on vaja veel analüüsida, on vaja komplekslahendust, olen ma kuulnud peaaegu 10 aastat, täpselt sellelsamal pisikesel teemal. Nüüd siis väidetavalt on veel vaja analüüsida. Kas sa saad öelda, anda lubaduse võtta mingisugune moraalne vastutus kolleegide ees ja nende inimeste ees, et vähemasti selle Riigikogu koosseisu ajal see lahendus reaalselt siia lauale tuleb, mida me saame debateerida ja arutada, kas toetada või mitte? Et ei juhtuks järgmises koosseisus jälle, et tuleb analüüsida, tuleb analüüsida. Aitäh küsimuse eest, Jevgeni! Ütlen kohe ära, et moraalset vastutust oma kolleegide ees võtta ei soovi. Ma arvan, et see ei oleks väga mõistlik. Hea, kui igaüks saab iseenda ees moraalset vastutust võtta ja seda vastutust lõpuni Ma ütlen niimoodi, et kindlasti, nagu ütlesin, sellega peab tegelema, ja ma arvan, et meist kõigist sõltub, kas see saab lahendatud või mitte. Usun, et saab. Usun, et selline tahtmine on praegu olemas ja kõik saavad aru, et see probleem on hetkel olemas, on õhus. Nii et ma ei näe põhjust, miks Riigikogu ei saaks seda lahendada. Riina Sikkut, palun! Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Analüütikuna tean, et analüüsi ei ole mõtet tegema hakata, kui ei ole hästi sõnastatud lähteülesannet. Kui nüüd sellel teemal tegeldakse analüüsimisega, siis kas saate kirjeldada, mis on need põhiküsimused, millele analüüsi käigus vastust otsitakse, käigus vastust otsitakse, et oleks siin saalis selgus suurem ja oleks võimalik see otsus teha? Millistele küsimustele analüüsi käigus vastust otsitakse? Aitäh,

Ehk tänaseks ligi kümme aastat ametkonnad analüüsivad, ja ma olen täiesti nõus, sotsiaaldemokraadid, et järgmised kümme aastat veel analüüsitakse. Minu arvates oleks aus öelda, et tänane koalitsioon ei ole nõus selle parandusettepanekuga ja teema on selles mõttes ammendunud. Ei ole mõtet keerutada ja rääkida, et kuskil hakatakse uuesti analüüsima. Ametkonnad ei analüüsi midagi. Minu arvates president ütles eile väga hästi: aitab sellest kummitemplist! Riigikogu liikmed teevad otsuseid, mitte ei tee ametkonnad, nii nagu selle eelnõu algus oli selline, et kui meie ei saa millegagi hakkama, siis tullakse seadust muutma.

mitte keegi, ma ei tea, kas ei suutnud või ei tahtnud, aga hetkel on see küsimus ikkagi lahendamata. Ma ei varja, et sellega peab tegelema, ja ma ei usu, et mingisugune kiire ja hea lahendus automaatselt kuskilt tuleb. Ilmselt kõige rohkem kuulemegi nendest

Ja kui me seda kuuleme kõige rohkem, me näeme seda probleemi, me näeme, et see on vaja lahendada, siis peabki omavahel kokku leppima ning selle ette võtma ja lahenduse leidma. Aga siin ongi nii, et Riigikogul on tihtipeale selline tähtis roll, eriti nendes küsimustes, mis puudutavad julgeolekut ja muid asju. Kui me teeme mingisuguseid muudatusi, siis peab olema eriti ettevaatlik ja tähelepanelik selles mõttes, et ühe sõnastuse muudatusega ei tekiks mingisuguseid varjatud probleeme. Nii et sellepärast peab seda korralikult uurima ja [peab] läbi vaatama, mis sellega võib kaasneda. Aga jah, antud küsimuses ma olen sinuga nõus, et lahenduse peab leidma. Rohkem Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised ja esimesena, palun, Eduard Odinets. Palun, kaheksa minutit. Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Mõistagi ei saa kõnelemata jätta sellelsamal teemal, millest me oleme siin viimastel minutitel debateerinud, ehk need Narva daatšad. Kuigi see puudutab oluliselt suuremat seltskonda ja rohkem piirkondi Eesti piirialadel kui ainult Narvat. Lihtsalt Narva daatšad on selline väga kujundlik mõiste, sest need on tõepoolest väga-väga väikesed, ja meie, sotsiaaldemokraatide ettepanek puudutabki ainult väga väikeseid krunte, kuni 0,2 hektarit. Need ongi tõesti suvilate ja aiamaade krundid. Meie ettepanek tõepoolest võimaldaks nendel pikemaajalistel elanikel – mitte äsja Eestisse saabunud välismaalastel –, kellel on mingil põhjusel muu riigi kodakondsus kui Eesti kodakondsus, tegeleda oma kruntidega, oma aiamaadega, osta, müüa, vahetada, nii nagu seda saavad teha

väga suuri maid piiri piirkondades, mida me oleme näinud, et on ka tehtud, ja tehtud massiliselt. Meie jaoks tundmatute Venemaa ärimeeste tundmatu päritolu rahaga maa omandamine piirialadel just nagu ei ole julgeolekuprobleem, aga vaesed Vene kodanikest väikemaaomanikud, pensionärid Narvas ja Narva-Jõesuus, on julgeolekuprobleem. Andke mulle andeks, aga mina sellest loogikast aru ei saa. Seda teemat on tõepoolest juba kümmekond aastat siin parlamendis arutatud erinevates koalitsioonides, erinevates koosseisudes. Üks praegu valitsuses olev erakond on olnud üks suurim eestkõneleja ja selle teema eest seisja, aga asi ei ole mitte kuhugi jõudnud.

ja kõige rohkem lihtsalt näitaks nendele inimestele, et Eesti riik hoolib nendest ja Eesti riik ei näe oma pikemaajalistes elanikes julgeolekuriski. julgeolekuriski. See ongi üks ja ainus siiamaani kõlanud argument, miks seda ei saa ükskord ära teha – julgeolekurisk. Jällegi, andke mulle andeks, mina ei ole julgeolekuekspert, aga ma ei näe siin ka mingit loogikat. loogikat. Komisjoni esindaja rääkis siin sellest, et kõik ministeeriumid on selle vastu, tõi välja ka Kaitseministeeriumi. No mina loen siin komisjoni dokumentidest, et Kaitseministeerium ei ole üldse selle vastu. Kaitseministeeriumit huvitavad väikesaared, aga need piirkonnad, millest me siin räägime, ei ole üldse teemagi. Millest me siis räägime? Siseministeerium on juba korduvalt ja korduvalt nende aastate jooksul teinud analüüse, ja nüüd nad lubavad, et teevad veel analüüse. Mida seal veel analüüsida? Kuivõrd tädi Maša on ohtlik Eesti riigi kaitsevõimele? Kuivõrd tädi Maša Narvas on ohtlik Eesti julgeolekule? Kuidas tädi Maša on ohtlik Eesti iseseisvuse kestmisele? Mina sellest loogikast aru ei saa, kallid kolleegid. me muretseme Suurbritannia kodanike pärast, täiesti teadmata, milline on nende päritolu, kust nad tulevad ja kuhu nad pärast Eestit lähevad. Nendel me lubame selle eelnõu [kohaselt] maad osta. Mul ei ole inglaste vastu mitte midagi – tulgu, ostku. Aga mina olen selle vastu, et inimesed, kes on terve oma elu siin elanud, makse maksnud, panustanud Eesti riigi arengusse jah, kodanikud nad ei ole, aga siiski nad on meie inimesed. Nende pärast me ei muretse. Meile on olulisem, et Suurbritannia kodanikud saaksid omandada Narvas aiamaad, aga mitte tädi Maša. Tõepoolest, täna on kõlanud ka see, et need piirangud, mis meil kehtivad, need ulatuvad kümned ja kümned kilomeetrid eemale piirist, ja sõltumata, kas see tädi Maša on Jõhvi all oma aiamaaga või Narva-Jõesuu piiril, suhtutakse temasse mõlemal juhul kui julgeolekuriski Eesti Vabariigile. Me väga loodame, et siin kõlanud maaelukomisjoni esindaja lubadused, et teemat võetakse tõsiselt, teemaga tegeldakse, et see ka jõuab kuhugi ning me üsna varsti saame selle probleemi lahendada ja selle riikliku kiusu ära lõpetada. Hoidkem oma inimesi! Hoidkem oma inimesi ka piirialadel, sõltumata, mis [riigi] kodanikud nad on, et nad saaksid rahulikult toimetada oma kinnisvaraga mahus kuni 0,2 hektarit. See ei ole julgeolekurisk. Uskuge mind! Aitäh! Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Täitsa piinlik on, ma juba iga teine kord, kui siia tulen, pean ütlema, et ma ei kavatsenudki siia tulla, aga kuulasin, no mis sa teed, peab ikka tulema ja rääkima. Teate, meil on kuradi kihvt töö, fantastiliselt kihvt. Ja kui küsitakse, kas igav ei ole – ei ole igav. Iga päev juhtub midagi sellist, et sa lausa ei usu silmi.Ma vaatan, et tekst on mulle väga hästi tuttav, see tekst on mulle tuttav juba oma 20 aastat: käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kitsendust ei kohaldata

Ma ise kirjutasin ja koostasin, see oli kuskil sajandi alguses, ja initsieerisin seda oma viis korda. Ma elasin maaelukomisjonis, maaelukomisjonis, ma oleks võinud seal registratsiooni saada. Ja kõik selleks, et lõpuks lugeda oma teksti alt "Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon". Hakkaks meelde tuletama, mis ja kuidas on olnud, kuidas ma siin puldis seisin ja rääkisin Eesti kodakondsuse saamisest, vanurite probleemidest eksamitel jne, ja mida mulle rääkisid tollal Lauristin ja Hänni. No siis ei olnud veel Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, olid Mõõdukad – no see on üks ja sama. Või mida mulle räägiti siis, kui 2002. aastal ma siit puldist rääkisin vene koolist ja vajadusest muuta meie lähenemist eesti keele õpetamise probleemile.

Meie elu on väga huvitav. Sa vaatad, kuidas muutuvad inimesed. Mitte igas raamatus, kaugeltki mitte igas raamatus, ei näe sa, kuidas kangelane kõiki neid asju üle elab.

Saa selgeks, et Eesti riik ei hooli tädi Mašast! Mina sain sellest aru 20 aastat tagasi. Eesti riigil on täiesti ükskõik, ta sülitab tema probleemidele.

Nende jaoks see pole suur [probleem]. Viimati ma kohtusin suurema organisatsiooniga, kus on kokku 37 aiandusühistut ja kokku võib neil olla oma paar tuhat maalappi, sellist väiksemat daatšat. Eelmise aasta novembris küsisin ka selle teema kohta. Keegi ei oota seda, et riik neile vastu Seda ei juhtu haridussfääris, seda ei juhtu nende probleemide [puhul], mis on nende inimeste jaoks tähtsad. Miks see peab selles sfääris juhtuma? Inimesed on juba harjunud. Nad juba teavad, kuidas müüa, kuidas osta, kuidas omada, ja ei oota siit enam midagi head. Miks ma muidu poleks selle asjaga tegelenud? Julgeolekurisk. Ükskord, jah, läks praktiliselt kolmandale lugemisele. Kõik nägid seda, kuidas Kaitseministeeriumis ja maaelukomisjonis tehti selgeks ... Paluks Palun, kaks minutit lisaaega. ... ja praktiliselt oleks nagu küsimus lahendatud. Ja äkki kuskilt, ma ei saa aru, kust, aga tõenäoliselt kusagilt sellisest kohast, kus keegi meist ei tahaks viibida kutsega, tuli arvamus, et seda ei tohi teha. Inimesel on kaheksa sajandikku ja selle kaheksa sajandiku peale mahub ära kaks tanki, ongi kõik. Ja see ongi julgeolekurisk.Nii et jah, ma saan aru, et minuti pikkus selles saalis sõltub sellest, kummal pool tualetiust sa asud. See tähendab, et arvamus muutub sõltuvalt sellest, kas sa oled koalitsioonis või opositsioonis. Enda kohta ma seda ei väida, minu arvamus on alati selge. Ainult elukogemus ütleb sulle, mille nimel on tarvis oma eluaega raisata ja kus on see mõttetu. Ma olen neli-viis korda proovinud seda teha, alati leidub mingi karvane must käsi, kurat teab, kust kohast ta tuleb, mis keerab kõik pahupidi. Aga teile ma ütlen, spekuleerida inimeste probleemidega ja [nendega] mängida, see on kuidagi moraalitu. Kusjuures teha seda siin saalis, kus me näeme väga hästi, millega te tegelete. Aitäh! ... ja praktiliselt

Tere päevast! Siin näete ühte karvast musta kätt eelkõneleja jutust. Mina olen see mees, kes piirivalve piirkonnaülemana tegeles nendesamade tädi Mašade ja daatšadega. Kui me räägime, et ei ole riski, siis loomulikult selle väikese maalapi peale tanki ei pane. Ei pane poolt tankigi, sinna ei saa ligigi.

Selle 30 aasta jooksul on kõigil olnud võimalus Eesti kodanikuks saada, eesti keel ära õppida ja ka kõik muud protsessid läbi teha. Miks on alati selline mõte, et Eesti riik peab kõigile kogu aeg vastu tulema? Miks me ei mõtle niimoodi, et ka Eesti riigile võiks vastu tulla, et võiks

See on selge, et suuri julgeolekuriske seal ei ole, aga kindel on see, et meil on kompetentsed organid, kes oskavad väga hästi analüüsida neid asju ja riske

Nii et ärme alati süüdista riiki nendes probleemides, vaid inimesed ise peavad ka lahendusi otsima. Aitäh, ja jõudu teile! Oleme tolerantsed enda vastu ja ka nende inimeste vastu, kes seal elavad. Püüame, kuidas

Jaa, aitäh, härra juhataja! Kuna minu isikut ja seisukohti mainiti, siis ma ei saa reageerimata jätta, et lükata kategooriliselt tagasi süüdistused spekuleerimises või spekulatsioonis – kindlasti ei ole see eesmärk. Eesmärk on lahendada probleem, mis on Eesti inimestel teatud regioonides ja teatud küsimustes aastakümneid, ja see on see hoolimine, mida Eesti riik peab näitama. Mina ei ole nõus, nagu mõnigi kolleeg siin ütleb, et ta lööb käega ja ei tegele selle murega, ei tegele selle probleemiga. Mina soovin selle probleemiga tegeleda ja soovin selle probleemi lahendada. Kui kolleeg on käinud [puldis] neli-viis korda, siis mina olen nõus käima ka neli, viis ja kuus korda. Ma tunnen meie fraktsioonis praegu väga suurt toetust sellele küsimusele, soovi probleem lahendada, ja me tegeleme sellega edasi ning otsime konsensust, nagu meile soovitati, otsime seda lahendust. Kui mõni saadik ei soovi enam sellega tegeleda, siis leidub teisi saadikuid, kes sellega tegelevad ja näitavad, et Eesti riik ei sülita inimeste probleemidele, nagu siin mainiti, vaid ikkagi hoolib inimestest ja soovib probleemi lahendada. See, et on palju muid probleeme, millega riik ei tegele, ei tähenda seda, et me ei pea seda ühte probleemi lahendama. Probleem on tõepoolest väga väike ja seda on võimalik väga kergesti lahendada, see lahendus on olemas ja paberi peal. Sellepärast Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon ongi teinud ettepaneku eelnõu katkestada, et saaks uuesti selle mõttega edasi liikuda. Mihhail

Võtan, kui nii võib öelda, tagasi oma väite spekulatsiooni kohta. Seda võib teisiti kirjeldada. Noh, näiteks, hea juhu ärakasutamine poliitilistes huvides. Las jääb niiviisi. Nüüd me oleme kõik läbirääkimised ära pidanud, sulgen läbirääkimised. Vaatame läbi muudatusettepanekud, mis selle eelnõu kohta on tulnud. Neid on täpselt üks,

hääletata.Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu teine lugemine lõpetada, aga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on teinud ettepaneku eelnõu 365 teisel lugemisel katkestada. See sotsiaaldemokraatide ettepanek on vaja läbi hääletada.Austatud

Riigikogu, panen teie ette hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku katkestada Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 365 teine lugemine. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetas 9, vastu oli 70, ettepanek ei leidnud toetust. Sellega on Vabariigi Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu 365 teine lugemine lõpetatud. Läheme edasi tänase kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" eelnõu 405 esimene lugemine. Ettekandeks palun õiguskomisjoni liikme Uno Kaskpeidi! eesistuja! Austatud kolleegid! Õiguskomisjon arutas antud küsimust 10. juunil,

Kolmandaks päevakorrapunktiks oli õiguskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikme nimetamine" 405 ettevalmistamine esimeseks lugemiseks.Seoses töörühma liikme Kalle Laaneti Riigikogu liikme volituste peatumisega Riigikogu liikme staatuse seaduse § 5 alusel Vabariigi Valitsuse liikmeks nimetamise tõttu on õiguskomisjonil ettepanek nimetada Kalle Laaneti asemel töörühma liikmeks Riigikogu liige Urve Õiguskomisjoni istungil otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus täna – konsensus; määrata ettekandjaks mind – konsensus; teha ettepanek esimene lugemine lõpetada – konsensus. Tänan tähelepanu eest! Küsimusi teile ei ole. Tänan! Avan läbirääkimised. Sõnasoove ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 405 esimene lugemine lõpetada ja me oleme selle ka lõpetanud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 28. septembri kell 17.15. Neljas päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu 373 esimene lugemine. Ettekandeks palun siia Riigikogu liikme Kalle Grünthali.

Tere päevast, head kolleegid! Tere päevast, head inimesed, kes te vaatate meid siin veebi vahendusel ja

meie Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeval, toimus pidulik lipuheiskamine Toompea tornis. Ma ei tea, kas keegi pani tähele või märkas seda, et niipea kui hakkas mängima Eesti hümn ja tõusis lipp,

puhkes lausvihmasadu. Sisuliselt andis taevas märku sellest, milline hullumeelne olukord meil siin Eesti Vabariigis praegu valitseb seoses üha kasvava diskrimineerimisega, kus valitsus annab välja ilma volitusnormita erinevaid korraldusi ja määrusi. Seaduses pole seda sätestatud, kuid on kehtestatud mingisugune COVID-i pass. Mis ta on, kust ta on võetud, milline ta välja näeb, keegi ei tea. Ettevõtjatele on pandud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tulenev järelevalve teostamine, kuigi see peaks olema tegelikult politsei asi. Ettevõtted küsivad COVID-i passi ja rikuvad sellega tegelikult andmekaitseseadust. Tallinna vanalinnapäevadel näeme pilti, kus inimesed on eraldatud taradega, ühel pool on vaktsineeritud, teisel pool mitte. Ja muidugi ka sellised lihtsad asjad, et tööandjal on õigus vaktsineerimata töötajaid vallandada ning isegi preemiast ilma jätta. Haiglates toimub diskrimineerimine, ei tohi koos süüa ega suitsetada. Ei võeta haiglatesse ka jutule inimesi, kes on vaktsineerimata. Erialaspetsialistid, nii meditsiini kui ka politsei ja sõjaväe omad, vabastatakse töölt, kui nad ei lase Käib kampaania, et lapsi tuleb vaktsineerida. Keegi ei tea, kas need lapsed pärast järglasi saavad. Samuti käib kampaania rasedate vaktsineerimiseks. Seda nimekirja võiks jätkata.

järgmiselt. "Meditsiinilise või teadusliku uuringu tegemise eest inimesega, kes ei olnud selleks vabatahtlikult andnud oma nõusolekut või keda enne nõusoleku andmist ei olnud teavitatud olulistest uuringuga kaasneda võivatest ohtudest,

ehk (1) " Inimese asetamise eest olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega ähvardamise,

või sõjaväelist ülemat, kes on andnud korralduse kuriteo toimepanemiseks või kelle nõusolekul kuritegu on toime pandud või kes ei ole takistanud kuriteo toimepanemist, kuigi see on olnud tema võimuses, või kes, olles teadlik temale alluvate isikute poolt kuriteo toimepanemisest, ei esita kuriteoteadet."

vaikselt. Muudatusettepanekute puhul ma tuginen kõigepealt põhiseadusele, mis ütleb üheselt, et osalemine meditsiinikatsetes peab olema vabatahtlik. Vabatahtlik nõusolek tähendab, et nõusolek on antud ilma igasuguse mõjutamise, manipuleerimise või valetamiseta, võlaõigusseaduse §-s 766 teadva nõusoleku põhimõtet järgides, mille kohaselt annab patsient nõusoleku alles pärast mitmekülgse informatsiooni saamist. Paraku aga seda põhimõtet rikutakse praktikas järjepidevalt ning eriti vaktsiinide kohta jäetakse rääkimata palju olulist informatsiooni. Veelgi enam, patsiendile antav informatsioon on tavaliselt liigselt lihtsustatud. Öeldakse vaid, et vaktsiin on hea ja vajalik, ning rohkem infot ei jagata. Sellisel infol põhinevat patsiendi otsust ei saa pidada ei teadvaks ega ka vabatahtlikuks. Samuti kasutatakse erinevaid mõjutus- ja sunnivahendeid, mida saab käsitleda otsese põhiseaduse riivena. Patsientide õigusi on vaja paremini kaitsta ning praeguses kehalise puutumatuse rikkumise igapäevase praktika valguses on oluline tuua karistusseadustikku sundvaktsineerimine, mis on inimese asetamine olukorda, kus teda sunnitakse meditsiinilise eesmärgi nimel ennast vaktsineerima, kas vägivalla, pettuse, kahju tekitamisega, ähvardamise, teisest isikust sõltuvuse, ametiseisundi ärakasutamise või töösuhte lõpetamisega. Sellega haakub väga konkreetselt ka see asjaolu, et sundvaktsineerimist võivad asjatundmatud inimesed pakkuda lahenduseks epideemiaolukorras rahvatervise kaitseks. Paraku on aga Antonina Järviste sõnul vaktsinoloogia põhitõeks asjaolu, et epideemia ajal ei tohi vaktsineerida, sest sel ajal toimuv vaktsineerimine tekitab uusi ja virulentsemaid haigustüvesid. Kui algne tüvi ühel hetkel raugeb, siis vaktsineerimisega tekib uusi tüvesid aina juurde. Muide, seda õpetatakse Antonina Järviste sõnul vaktsinoloogia esimese kursuse tudengitele. Seega ei saa olla ühtegi niisugust olukorda, millal sundvaktsineerimine võiks olla õigustatud. Inimese tervise kaitseks on mitmeid meetodeid ja võimalusi. Ravimite ja vaktsiinide kasutamine on vaid üks suund.

Selle normi eesmärk on tagada meditsiinilise või teadusliku uuringu tegemine ainult teavitatud nõusoleku olemasolul. Selle kuriteokoosseis seisneb meditsiinilise või teadusliku uuringu tegemises inimesega, kes ei ole andnud selleks nõusolekut või keda ei ole teavitatud uuringuga seotud ohtudest.

kliinilise uuringu korra ravimiseaduse viies peatükk. Arvestada tuleb muidugi ka inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooni teadusuuringuid käsitlevaid lisaprotokolli sätted

ja olemusest kui ka selle võimalikest tagajärgedest ja ohtudest, samuti uuritava isiku õigustest ja kaitseabinõudest. Kui isik on kindlustatud ravikindlustusseaduse tähenduses, siis selgitatakse ja hüvitatakse talle ka tervisele tekitatud kahju ravikindlustusseaduses sätestatud korras. Ja kui enne nõusoleku andmist ei ole isikut teavitatud olulistest uuringutega kaasnevatest ohtudest, siis on ühtlase rikutud nõusoleku andmise korda. Et ma ei jääks paljasõnaliseks, siis ütlen, et eelnõu valmistati ette kevade poole, kui suuremas kasutuses oli AstraZeneca vaktsiin. Ma võtan lahti ravimiomaduste kokkuvõtte lehe AstraZeneca kohta. Kõigepealt öeldakse seal väga selgelt ära, et sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Mida öeldakse laste kohta? COVID‑19 vaktsiini AstraZeneca ohutus ja efektiivsus lastel ning alla 18-aastastel noorukitel ei ole veel tõestatud. Andmed puuduvad. Kestus ja kaitse tase. Vaktsiini pakutava kaitse kestus ei ole teada, sest asjakohased kliinilised uuringud on veel käimas. Vaktsiini efektiivsuse piirangud. Kaitse algab ligikaudu kolme nädala pärast esimese COVID-19 [vaktsiini AstraZeneca] annuse manustamisest. Täielikku kaitset ei pruugi tekkida kuni 15 päeva pärast teise annuse manustamist. Nii nagu teiste vaktsiinide puhul, ei pruugi ka COVID-19 vaktsiin AstraZeneca kaitsta kõiki vaktsineeritud inimesi. Öeldakse ka seda, et olemasolevad andmed kliinilistest uuringutest ei võimalda hinnata vaktsiini efektiivsust üle 55‑aastastel isikutel. Koostoimed teiste ravimitega. Koostoimeuuringuid ei ole läbi viidud. AstraZeneca vaktsiini samaaegset manustamist teiste vaktsiinide ega ei ole uuritud. Sellessamas infolehes palutakse teatada võimalikest kõrvaltoimetest, st oleks oluline teada, kas pärast ravimi müügiloa väljastamist see võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu ja riski suhet. AstraZeneca on saanud tingimusliku heakskiidu. See tähendab, et selle ravimipreparaadi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid. Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi selle ravimipreparaadi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ravimi omaduste kohta kokkuvõtet ajakohastatakse. Raseduse kohta öeldakse, kasutamise kogemus rasedatel on piiratud, kuna uuringud loomadega ei ole veel lõpule viidud. Imetamise kohta ei teata, kas COVID-19 eritub rinnapiimaga. Ei ole veel teada, kui kaua see kaitse püsib üle 55-aastastel ja vanematel inimestel, aga vaatamata sellele on meie immunoprofülaktika komisjon andnud soovituse kasutada AstraZeneca vaktsiini just üle 60-aastaste inimeste vaktsineerimiseks. Me teame, mida see on kaasa toonud, see on toonud kaasa eakate inimeste lahkumise siit ilmast.

Küsimus on selles, et nende ravimite nende ravimite kõrvaltoimete kohta on ka omad tähtpäevad pandud kirja, millal tuleb esitada vahearuandeid selle ravimi kohta.

Johnson & Johnsoni vaktsiinid ja need on jälle samasuguses kontekstis ehk nad on ajutise müügiloaga. Huvitav on aga see, et

Ei ole suutnud veel seda kõike ära tõestada, kuid huvitavam paljastus on see, et sellega välistatakse nendel kasutajatel kõik nõuded vaktsiinitootja vastu ja need jäävad nende inimeste endi kanda. Siis ma olen kogunud kokku hästi palju, ütleme, sellist materjali, kus mulle esitatakse kaebusi selle kohta, millised on kõrvaltoimed. inimesed on tõusnud juba nüüd avalikult rääkima ka mikrofoni. Näiteks on üks 20 ringis noor naine, kes oli kaheksandat nädalat rase. Talle tehti vaktsiinisüst ja siis ta kurtis pideva peavalu üle, mitte mingi rohi ei mõjunud. Aga kahjuks ta tegi arsti soovitusel ikkagi ära teise süsti, mille tõttu ta oksendas väga tugevalt. Mõned päevad tagasi sai ta teada, et ta on lapseootel, ja täna selgus, et see väike loode on surnud. Tugev noor naine, kellelt võeti õigus ja võimalus emaks saada. Näiteid on veel ja võib-olla ma tutvustan neid siis, kui te hakkate küsimusi esitama. Mis puudutab sundvaktsineerimist, siis see, mis praegu toimub, on absoluutses vastuolus inimõiguste ja biomeditsiini konventsiooniga. Tegelikult praegu toimub vaktsineerimise katsetamine vaktsineerimise sildi all. Uuringud ja katsetamised toimuvad vaktsineerimise sildi all. Inimeste survestamisel vaktsineerimiseks on tegemist lihtsalt survestajate puudulike teadmistega, pigem usuga ja mingi institutsiooni otsuste vaieldamatu usaldusega. Survestajate argumendid on psühholoogilist laadi. Okei, sa ei karda haigestumist, aga sa koormad meditsiinisüsteemi, ohustad pereliikmeid, töökaaslasi jne. Keegi peab sinu töö ära tegema, vaktsineerimata sa ei saa osaleda karjaimmuunsuse loomisel jne. Kui see ei aita, siis järgneva töökorralduslikud ähvardused, vallandamine, üleviimine madalapalgalisele tööle, firma hüvedest ilmajätmine jne. Drastilisemad näited on muidugi praegu tuua

Isegi see asjaolu, et Kaitseväe kohta on minu hea kolleeg Leo Kunnas, kes on kahtlemata pärast lahkunud Johannes Kerti üks asjatundlikumaid inimesi sõjaväevallas, öelnud, et COVID-iga on haiglasse sattunud ainult üksainukene sõdur ja üksainukene liitlasvägede sõdur, kes siin paikneb. Võib-olla need andmed ei ole täielikud, aga mingit märkimisväärset muret sellega ei pidavat olema. Küll on aga ajateenistusse kutsutud noormehed pandud fakti ette, et ka nemad peavad süsti tegema. Mitte keegi pole uurinud ega saa praegu teada, kas need noormehed kunagi saavad veel lapsi või ei saa. Küsimus on praegu selles – ma julgen välja öelda oma arvamuse –, et antud juhul on kindral Heremi käitumises kuriteo tunnused, sest haiguse sildi all vähendatakse kaitsejõudude koosseisu, kuigi seal on väljaõppinud spetsialistid, ja vähendatakse ka Kaitseliidu juhtkonda. See on aga juba tegevus, mis on suunatud riigi seismajäämise vastu. Nüüd on küsimused. Ruuben Kaalep alustab. Austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Sundvaktsineerimine on selgelt põhiõiguste rikkumine, kuna sellega sekkutakse otseselt inimese õigusesse otsustada oma keha ja tervise üle. Selliste meetmete rakendamine väljaspool sõjaseisukorda, rahuajal, tavaolukorras peaks olema lubamatu,

kõige jõhkramad näited sundvaktsineerimisest, kus inimesi on survestatud, sunnitud selles n-ö katses osalema, mis näitaks väga selgelt, et seda eelnõu on vaja? Aitäh! Ma ühe näite tõin juba ära. Lisan siia juurde veel möödunud nädalal siinsamas Riigikogu saalis filmitud Tatjana Fitania juhtumi. Tema poeg läks vaktsineerima, viis minutit hiljem tema süda seiskus, teda elustati ja ta viidi kiirabiga ära. Pärast seda, kui ta oli elule tagasi turgutatud, lasti tal lihtsalt koju minna.

see diagnoos võeti hiljem maha. Muide, sellesama juhtumi puhul on tema digiloosse konkreetselt märgitud ka, vähemalt Tatjana sõnul, et tegemist on vaktsiinikahjustustega.Teine

juhtum, kus lapsele tehti esimene süst laevas, kuna ema töötab Soomes. Loomulikult ilma mingisuguse infota, samuti analoogne šokk, tehti hormoonravi. Ja nüüd, hea Ruuben, kuula – pärast seda tehti teine süst ka, suruti lihtsalt reaktsioonid maha hormoonidega ja teine süst tehti hiljem haiglas ära. ära. Kuigi arstid teavad, et tootja ütleb, et teist süsti ei tohiks teha, kui esimesega on selline reaktsioon on olnud. Aga laps lasi teha. Miks? Sest ta ei saa osaleda kooliõppimisel ega erinevatel üritustel

Veel üks näide siia juurde. Inimene kirjutas, et ta on valmis avaldama, rääkima oma lugu jälle kaamerate ees. Tal on olemas põhjendus, mispärast oli koroonavaktsiini järgne surm. Tal on olemas selle kohta kõik paberid. Kevadel Tartu Ülikooli Kliinikumis võeti emalt vereproov selle kohta, et tal ei ole mingit vähki. peale teist vaktsiinisüsti ema suri, kolm päeva hiljem. Need asjad ei ole niivõrd süütud. Küsimus on selles, et eelneva materjali põhjal, mida ma tutvustasin teile, ma ei usu, et kellelgi siin saalis või kuskil teleekraanide vahendusel võib tekkida kahtlus, et praegu tehakse meditsiinilisi katseid inimestega – küll ainult vaktsineerimise sildi all. Ja küsimus on ka selles, et praegune COVID-i vaktsiin on turule tulnud kiirustades, selle ohutusuuringud pole veel lõppenud, need lõpevad alles kahe aasta pärast. Vaktsiini on turul olnud sisuliselt vaid loetud kuud. On selge ka meditsiinilise hariduseta inimesele, et sellise vaktsiiniga vaktsineerimisel on paljut, mida me veel ei tea. Ja sellise toote pealesurumiseks ei saa kasutada mitte mingil juhul sundi. See peab olema inimese vaba valik, kas ta tahab riske võtta. Näiteks saab tuua alles mõned aastad tagasi toimunud ebaõnnestumise seagripivaktsiiniga Pandemrix, mis tekitas narkolepsiat ja muutis eluaegseks invaliidiks hulga noori inimesi. Kunagi ei ole tagatud, et me meditsiinilise protseduuri või ravimi kohta kõike teame. Teadus ja meditsiin on pidevas muutumises ning see ei saa olla kunagi sunniobjekt. Minnes tagasi, ma eelnevalt puudutasin

endal algasid sümptomid aga mõni aeg hiljem hirmsa peavaluga ja mingite imelike kõhuvalude ja krampidega jalgades ja kätes. Edaspidi oli ta ainult voodis, hirmus väsimus, külm higi, jooksid pidevalt külmavärinad, särke pidi vahetama iga kolme tunni tagant. tagant. Süüa midagi ei tahtnud, kuigi sundis ennast, kõik tahtis välja tulla. Tasapisi söögiisu taastus, aga võhm oli täiesti nullis. Ja kuna ta elab viiendal korrusel, oli üles saamine paras tegemine.

ja see töötab hästi. Enne seda oli füüsiline tervis igati korras, ainult liigesevalu kätes. Kaks nädalat peale seda kukkus ta kokku. Kiirabi viis Pärnu haiglasse ja meedikud olid öelnud, et vaktsiini tagajärjeks on tromb, ajuinfarkt või midagi sellist.Neid

AS Olerex tegevjuht on saatnud välja inimestele teatised motivatsioonitasu kehtestamise kohta. Tankla töötajate tasustamise kord. Punkt 8 alusel kehtestan alates 1. oktoobrist kinnipidamisele kuuluva motivatsioonitasu, kui töötaja ei ole vaktsineeritud COVID-i vastu, 50 eurot kuus. Tasu ei rakendata, kui töötaja on vaktsineeritud, alustanud vaktsineerimist ja tehtud üks süst. Tööandjal on õigus kontrollida sisestatud infoõiguse alusel ja töötajal tuleb esitada COVID-i tõend. Valeinformatsiooni korral tehakse töötajale kirjalik hoiatus, mis toob kaasa arvestuskuus teenitud kõigi lisatasude kinnipidamise ja annab õiguse töölepingu üles öelda. Kui see ei ole sundvaktsineerimine, siis ma küsin: mis see on? Me mäletame, et mõni aeg tagasi siin oli väga suur kampaania, kus kutsuti lapsi vaktsineerima. See on Antonina Järvistu sõnul kuritegu. Aga ma jõuan sinna hiljem. hiljem. Miks on vaja vaktsineerida? Selleks kasutati isegi lotosid, mida avalikult kuulutati, peaauhinnaks 30 iPadi, Maxima Euros kümme kinkekaarti, 2000 ujulates sportimisvõimalust, vene teatri kinkepiletid, Rademari 10‑eurosed kinkekaardid, Kalevi kommid kõigile osalejatele.

kõikidele külastajatele, kes ei ole läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineeritutega võrdsustatud isikud, ehk siis peavad tegema testi. Kevadel andis regionaalhaigla teada, et on võtnud vastu otsuse, et 1. juulist alates võetakse vastu ainult neid tudengeid, kes on ennast vaktsineerinud. Kuni 1. juulini võtame vastu tudengeid, kes on teinud ühe vaktsiinidoosi. Kirjutab murelik memm Kivi-Vigalast: "Meil on perearst, kes võtab vastu üks kord nädalas. Rohkem meil perearste pole. Arst aga enam enne vastu ei võta, kui mul on tehtud COVID-i test."

Head kolleegid! Ma mõistan, et kodukord ei piira kuidagi vastaja aega, aga vaadates meie küsimuste hulka, siis ehk on lootust, et saab natuke kontsentreerida nii küsimusi kui ka vastuseid. Küsimuste aeg on meil minutiga piiratud, vastuste aeg ei ole. Aga võib-olla vastaja siis ise arvestab, kui ta näeb ka oma ekraanil seda, et meil on praegu üle kümne küsimuse. Kui me sellise tempoga jätkame, siis jõuame umbes Madis Millinguni, mitte rohkem.

Mitu korda esitasite küsimuse, et kui see ei ole sundvaktsineerimine, mis see siis on. Mina soovisin ka vastust saada. Ma sirvisin kriis.ee-d,

et Eestis ei teostata sundvaktsineerimist? Ma võib-olla, ütleme, kirjalikus vormis jään selle vastuse võlgu, küll aga olen ma siin saalis küsinud ja minu meelest ka teie ise olete küsinud, kas meil on siis sundvaktsineerimine. Selle peale peaminister Kaja Kallas ning ka sotsiaal- ja tervishoiuminister – erinevates ametites, kui ta on olnud – on vastanud, et ei, meil ei ole sundvaktsineerimist, see on täiesti vabatahtlik. ma tooks võib-olla väga halva näite. Inimene on köiega lae külge riputatud, jalge all taburet, ja temast eemale on pandud veepudel. Ühel hetkel tahab see inimene juua. Kuidas ta saab selle joogi kätte? Ainult sellisel juhul, kui ta astub sealt tabureti pealt maha. Võib-olla ta siis saab selle pudeli kätte, aga võib-olla ei saa, lõpetab hoopis pooduna.Täpselt sama on tegelikult ka nende tööandjate puhul, kes kes seavad töötajad fakti ette: kas vaktsineerid või lahkud. Täpselt samamoodi on Kaitseväes, kus praegu öeldakse täiesti julmalt, et kui sa ei vaktsineeri, siis sa pead lahkuma. Aga

ma ütleksin, tegelikult ka kuritegelik, on see, et meil ei ole ju usaldusväärset vaktsiini, meil on katsejärgus vaktsiinid. Ma loodan, et ma suutsin vastata.

Aga küsimuse juurde. Hea ettekandja, sa natuke juba puudutasid seda teemat, aga ma küsin ikkagi veel üle. Sotsiaalministeerium ja haigekassa tegid siin mingi aeg tagasi meedias reklaami, pakkudes lastele ja noortele vaktsineerimisjärgset võimalust võita iPhone. No sa lugesid ette veel teisi reklaame ka. Hilisem Ravimiameti konkreetne seisukoht oli, et vaktsiin on ravim – juriidiliselt on see ju samal pulgal retseptiravimiga ja ravimi manustamisele ei tohi kedagi kallutada ei loosimise ega mingite hüvede pakkumisega. Miks Sotsiaalministeerium rikkus seadust ja kes peaks selle eest vastutama? Kas vaktsineerimise läbi lubatud nn vabadused, kaasa arvatud vabadus käia tööl,

kogu selle COVID-i pandeemia ajal, kui vaktsiinid tulid, jämedalt rikutud. Ma kiidan väga Varro Vooglaidu, kes esitas vastava järelepäringu Ravimiametile ja uuris, miks toimuvad sellised rikkumised.

Kaitseväe välismissioonile suunduvad võitlejad saavad mitmeid vaktsiine, alates teetanuse vaktsiinist lõpetades difteeria omaga ja kõik, mis sinna vahele jääb. Nõutud vaktsineerimiste olemasolu on üks välismissioonile pääsemise eeldustest. Juhul kui teie eelnõu peaks seaduseks saama, tekib meil olukord, kus Kaitsevägi peab hakkama

Kui välismissioonil viibiv vaktsineerimata võitleja raskelt haigestub või halvemal juhul sureb, siis kes peaks kinni maksma tema ravikulud või halvemal juhul surnukeha Eestisse toimetamise kulud? Suur Ma olen valmis sellele küsimusele vastama, aga ma pean ikkagi tulema teie seletuse osa juurde. Ma olen nõus sellega, et

puudutabki väga kitsast ja kindlat kontingenti. Ma ei taha mitte kunagi öelda seda, et teie kirjeldatud haiguste vaktsiinid on vastunäidustatud nendele inimestele, sellepärast et nad on läbinud pikaajalised katsed ja neid on testitud väga pikalt, nad on usaldusväärsed. Kui te panite tähele, siis, kui ma tutvustasin AstraZeneca konkreetset lehte, ma ju ütlesin, et tegemist on katsejärgus olevate vaktsiinidega. Ma pean silmas mitte eelnõu, vaid seda, mida ma siin puldis praegu räägin.

kontrollitud vaktsiinide kasutamist, on igati põhjendatud ja õiglane. Küll aga on see eelnõu ju suunatud põhiseadusest tulenevalt meditsiiniliste ja teaduskatsete tegemisele ilma inimese nõusolekuta.

Lugupeetud ettekandja! Ma tahaksin teil olevat infot, mis puudutab õiguskantsleri seisukohta nendes küsimustes. Õiguskantsleri ametiülesanne on põhiõiguste kaitse riigis. Ta võtab küll väga teravalt sõna näiteks Nigeeria homoseksuaalide Eestisse Eestisse tulemise võimaluste kohta, aga kui tõsiselt ta seda päris mastaapset diskrimineerimise teemat on käsitlenud?

Aga ma esitan praegu sellise nägemuse või arvamuse selle kohta. Kuna te rääkisite siin ka demokraatiast ja inimõiguste piiramisest, siis minu meelest on praegu käes selline hetk,

Ehk Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust ning teine lõige ütleb, et kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu.

täpsustamata väga olulise punkti. Nimelt, põhiseaduse kommentaarid annavad vastuse, et põhiseadusliku korra rikkumiseks võib pidada ka olukorda, kui mõni põhiseaduslik institutsioon või selle kandja – ehk praegusel juhul valitsus pikka aega ulatuslikult ja süsteemselt ületab oma volitusi, jätab täitmata oma kohustused või takistab teistel institutsioonidel enda ülesande täitmist. See on nüüd see olukord, mida Kaja Kallas ei kirjeldanud. Ja kui me vaatame tagasi ajalukku, siis tegelikult seesama inimõiguste piiramine, vaba liikumise piiramine, inimeste survestamine vaktsineerimisele,

kestnud. Põhiseadusliku korra mõte, millisel juhul on Eesti kodanikul minu hinnangul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu, seisnebki selles, et põhiseadusliku korra mõiste hõlmab ka riigi institutsioonide toimimist ning olulisemate põhiõiguste ja inimväärikuse tunnustamist. Põhiseaduslikku korda ei saa tegelikult samastada riigivõimuga. Kui riigiorganid asuvad tegutsema põhiseaduse norme ja väärtusi eirates, ei saa sellele sättele tuginedes sundida Eesti kodanikku olema sellise tegevuse suhtes suhtes ustav. Mis asi on ustavus? See on hinnanguline kategooria, aga see ei tähenda tingimusteta nõustumist riigi eesmärkide, ülesannete ja tegevusmetoodikaga ning selle väärtustega. Seesama lõige 2 sätestab ilusti, et põhiõigusi osutab põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele vastupanu Eesti kodaniku põhiõigus. See on minu hinnang sellele asjale. Mis puudutab õiguskantslerit, siis veel jääb mulle natuke arusaamatuks, et kogu selle suure kriisi ajal ei ole ta kordagi võtnud sõna sellel teemal, viidates asjaolule, et ei kuulu tema ülesannete hulka. Mõnes mõttes võib tal isegi õigus olla. Aga ikkagi, oma arvamusartikleid, oma arvamusi ja muid asju on

Ma tahaks ikkagi endiselt täpsustada sundvaktsineerimise sõnastust või seda mõistet. Siincaaasta aega tagasi siinsamas Riigikogu saalis peaminister Kaja Kallas ning töö‑ ja terviseminister Tanel Kiik on väitnud, et meil sundvaktsineerimist ei ole ega tule. Samamoodi on jätkanud teadusnõukogu ja erinevad asutused ja organisatsioonid juttu, et sundvaktsineerimist ei ole ega tule. Aga ometigi on meil nüüd selline olukord, kus inimesed on pandud fakti ette, et nad kas vaktsineerivad ennast COVID‑i vastu või nad ei saa näiteks mingeid tööülesandeid täita, ei saa Kaitseväkke minna, ei saa meditsiinilist ravi, operatsioone näiteks haiglas jms. See on selge, et inimesed on pandud sõltuvusse vaktsineerimisest ehk sundolukorda.

Tegelikult, ma ei tea, ma arvan, et siin ei saa mitte ühelgi inimesel olla kahtlust, et tegemist on raudselt sundvaktsineerimisega – inimese asetamine olukorda, kus teda meditsiinilise eesmärgi nimel sunnitakse laskma ennast vaktsineerima. Siin ei saa olla ühtegi teist kahtlust. Lihtsalt pelgalt see lause, nagu Tanel Kiik vastas selle eelnõu meil lihtsalt ei eksisteeri sundvaktsineerimist, on umbes samasugune lause, nagu varas ütleks politseile, et meil tegelikult vargust üldse ei eksisteeri.

Suur tänu, eesistuja! Hea ettekandja! Meil on siin päris palju räägitud sellest sundvaktsineerimise olemusest. Ja see on väga õige, see arutelu, sellepärast et ega meil ei olegi paremat paremat kohta kui siin puldis kogu rahvale ja maale lõpuks ära öelda, mis on sundvaktsineerimine olukorras, kus ühed väidavad, et sundvaktsineerimist ei ole, ja teised ütlevad, et on.No fakt on see, et tõepoolest

Ja siit tuleb seesama välja, millega Herem tegeleb – kui Herem annab alla käsu, siis on see sund, mitte midagi muud. Ja siit küsimus ka. Kuidas sulle tundub, kas olukorras, kus valitsus ja peaminister selgitavad, et meil mingit sundi ei ole, sundvaktsineerimist ei ole, aga samal ajal mingid institutsioonid, ettevõtted või teatud ametkonnad, sundi rakendavad, see tähendab, et meil on puudus seaduses või seadusemõistmises? Ma arvan, et meil on puudusi ka seaduses, sellepärast et ega me muidu ei oleks praegu ju seda eelnõu esitanud. Sest tegelikult on olemas küll

Ja kui ma eelnõu kaitsesin õiguskomisjonis, siis ma küsisin Justiitsministeeriumi käest, mitmel juhtumil on seda normi rakendatud isiku karistamiseks. Kas te usute või ei usu, ta vastus oli selline, et ainult ühel korral, vist oli 2007 või midagi sellist. See tähendab, et antud juhul ei olegi ei olegi Eestis üldse ebaseaduslikke inimuuringuid tehtud. Aga kui me võrdleme seda eelnõu praegu, kus me toome konkreetselt välja põhiseadusest tuleneva normi, mis keelab meditsiiniliste ja teaduskatsete tegemise ilma inimese nõusolekuta, siis järelikult seda on vaja. Seda on vaja selleks, et keegi, mingi ravimifirma kuskil kaugel Euroopas ei saaks siin, ma ei tea, milliste hüvede eest inimkatseid teha. Meil on olemas Euroopa Komisjoni ja Pfizeri vaheline leping. Aga mitte keegi pole meile näidanud senini, millistel tingimustel Eesti on sõlminud Euroopa Komisjoniga selle lepingu. Millegipärast hoitakse seda ülisalajasena. Aga need on ju meie kõigi elud, see on meie tervis. Ja seda hoiab praegune valitsus saladuses. Ma arvan, et siin on seaduses puudujääk olemas. Muidugi teine küsimus, mida sa, hea Paul, puudutasid, on see, et tegelikult me jõuame ikkagi sellise teema juurde, mis puudutab WHO ja Jüri Ratase vahel sõlmitud lepingut, mille lisad on kõik salastatud. EKRE fraktsioon on esitanud sinna järelpärimised, et saada kätte need lisaprotokollid või lisalepingud, kus on määratletud ära need isikud, kes teevad koostööd

Toona ei olnud sundvaktsineerimisest veel isegi kõige hullemat aimu. Aga ma küsiksin teilt, kas need nn COVID‑passid, kõikvõimalikud piirangud ja segregatsioon omavad mingisugustki seaduslikku alust Eesti seaduse mõistes. Kas need mingiski aspektis toetuvad meie põhiseadusele? Aitäh, Minu seisukoht on see, et teie osutatud vaktsiinipassid ei toetu ühelegi kõrgemale normatiivaktile peale selle, mida valitsus on kokku kirjutanud – et vaktsineerimispass on kohustuslik jne. Miks ma seda väidan? Mina ei ole suutnud välja lugeda veel ühestki seadusest, mis asi on vaktsineerimispass. Kui me nüüd tõmbame analoogia siin tavaliste tähtsate dokumentidega, nagu pass ja ID-kaart, siis on alati seaduses ju kirjeldatud, milline on tema välimus, kus asub pilt,

ja nüüd peavad kõik selle passi järgi käituma. Sama hästi võib hea Urmas Reitelmann võtta vastu otsuse, et see vaktsineerimispass on kehtetu. Tegelikult. Sest puudub seadusest tulenev delegatsiooni- ehk volitusnorm.Aga kuna hea Urmas puudutas seda teemat, siis tegelikult vaatame olukorda,

Vaieldamatult on selge, et COVID-i vastu vaktsineerimise või, ütleme, läbipõdemise puhul on tegemist inimeste terviseandmetega, mis on isiklikud ja delikaatsed. Andmekaitseseadus ütleb konkreetsetelt, et et delikaatsete andmete töötlemine ei ole lubatud absoluutselt igaühele, vaid selleks on vaja vastavat luba. Ja ka kolmandad isikud, kes neid töötlevad, peavad olema täpselt ära registreeritud ja määratletud, et nad ei kuritarvitaks neid andmeid.Praegu

ikkagi näeb teie terviseseisundit selle haiguse suhtes. Ei ole vahet, kas see on seesama COVID või on seal sarlakid, on see rasedus, on see tripper, ükskõik, mis asi. Need on teie delikaatsed isikuandmed. aga käitlevad ja töötlevad neid inimesed, kel selleks õigust ei ole. Mis puudutab üleüldse selle tõendi nõudmist,

Ainukene, mis on kõrgemalseisev selline udujutt, on see, et Euroopa on võtnud vastu digipassi. Ja muidugi me jõuame jälle siia selle WHO lepingu juurde, mille on sõlminud Jüri Ratas 5. oktoobril, et eesmärk on viia sisse vaktsineerimispass. Lühike vastus sellele pikale jutule on selline: minu hinnangul on see digitõend või digipass, ükskõik kuidas seda keegi nimetab, ebaseaduslik ja selle taustal rikutakse meie põhiõigusi

Kui me vaatame kas või seda, kuidas neidsamu hulgalisi näiteid vaktsiini kõrvaltoimetest, isegi surmadest, ei kajastata ametlikus statistikas, kuidas ravimitootjad on vabastatud vastutusest vaktsiinide kõrvaltoimete eest, kuidas valitsusametnikud ja valitsuse juhid sisuliselt võimestavad nii eraettevõtjaid kui ka riigiasutusi kohaldama sundvaktsineerimist, siis tekib küsimus, kas selle taga ei või olla suured majanduslikud või ideoloogilised huvid, näiteks mõne välismaise ravimikartelli omad. Kas sellele on mingeid indikatsioone? Jah, on olemas indikatsioone. Ma siin eelnevalt viitasin Pfizeri lepingule, mis on salastatud. Aga Pfizer on sõlminud ka teiste riikidega lepinguid ja seal on konkreetselt toodud välja Kahjuks ei ole ma näinud, millised on Eesti tingimused, kuna need lepinguga võetud kohustused on salastatud. Üheks tingimuseks on see, et Pfizer keelab

Poolteist aastat on möödas sellest hetkest, kui see haigus meile tuli, selle ajaga ei ole suutnud ükski teadlane välja töötada neid meetmed, kuidas seda ravida. Selline on ametlik versioon. Aga kuna mu

näpunäiteid selle haiguse raviks. Ma ei hakka neid välja tooma, muidu mind lastakse auklikuks sellepärast. Aga ikkagi,

Kusjuures seesama tohter kirjeldab, et aitab ka sinepiplaaster, kui seda kopsusagarate alumisse ossa paigaldada.

Mul on tuttavaid, kes on sattunud COVID-iga haiglasse, ka raskes seisus. Üks neist kirjeldab seda, et põhiline oli lebamine, tehti ainult kõhtu trombivastast süsti, selleks et veri oleks ikkagi endiselt vedel,

hingamisaparaadi all olemine ei ole alati kõige mõistlikum mõte, eriti kui selle kasutamine ei ole veel päris selgeks õpitud. Jaak Jaak Valge, palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina olen ajaloolane ja mina eriti meditsiiniteemadel sõna ei taha võtta.

küll paika ei pea, ja tegelikult näen ka seda murega, kuidas ühiskonda vaktsineerimise teemadel tülli kistakse. Nimelt kistakse tülli vaktsineerimisvastaste naeruvääristamisega ja sellega, et et valitsus pretendeerib tõemonopolile oludes, kus keegi tegelikult vaktsiinide mõju kohta täit tõtt ei tea. Ja meile kui rahvuslastele tegelikult teeb sidususe kadu ühiskonnas väga sügavat muret. Ma küsingi nüüd seda, kas selle eelnõu vastuvõtmine võiks vastuolusid ühiskonnas leevendada. Aitäh küsimuse eest! Ma arvan, et Ma arvan, et see seisukoht on selline, et see võiks need vastuolud lõpetada, kuigi praegune valitsuse poliitika on läinud juba selliseks, et ma olen täheldanud märke, et tegelikult küsimus ei ole enam selles, kas sa oled vaktsineeritud või vaktsineerimata, küsimus on inimõiguste piiramises, mis on üks põhiseaduse olulisemaid talasid.

mis olid veel hiljuti laialdaselt kasutusel. Kunagi arvati, et elavhõbeda sissesöömine ja aadrilaskmine on raviva toimega. Kogelejatel lõigati keeled lühemaks ja vaimuhaigetele tehti lobotoomiat ning lubatud olid ka mitmed rahustamismeetodid, mida me nüüd nimetame piinamiseks.

Hiljem närvimürgiks tunnistatud DDT-d puistati muuseas veel 70 aastat tagasi patsientidele parasiitide kaitseks voodisse. Ka lapsi piserdati selle mürgiga söögilauas. Pole just kaua aega möödas, kui rasedatele soovitati iivelduse vastu ravimit talidomiid, mille tõttu hakkasid sündima kätetud ja jalutud lapsed. Turult on korjatud hulk ravimeid, mille kasu on väiksem kui kahju, mida ravim ise tekitab. Selliseid näiteid on ajaloost palju võtta. Meditsiini maine säästmiseks sellest lihtsalt ei räägita. Mitte kunagi ei ole välistatud, et ravim, vaktsiin või muu protseduur osutub hiljem tervisele hoopis kahjulikuks. Seetõttu ei saa ega tohi me praegu rääkida sunniviisilistest meditsiinilistest protseduuridest, seda isegi juhul, kui need täna tunduvad ohutud ja vajalikud. Ma võib-olla tooksin välja Antonina Järviste seisukoha, tema hinnangul täiesti kuritegeliku käitumise, mis puudutab rasedate vaktsineerimist. Ta on asunud seisukohale, et tema on rasedate ja imikute puhul vanamoeline, konservatiivne, sest teda õpetati hoiduma neile ravimeid manustamast ja tegema seda vaid väga äärmisel juhul, kui naine on eluohtlikus olukorras. Vaktsineerimine ei tule kõne allagi. Seda põhjusel, et raseda organismi kõigi süsteemide talitused ehitavad end ümber kaitsmaks loodet ja naist. Igasugune välismõjutus tekitab ägedat vastupanu ja rasedat peab kaitsma nakkushaiguste eest, kuid vaktsineerimine on alati äärmine abinõu, kui pole muud võimalust, aga selliseid olukordi esineb üliharva. Vastsündinut kaitseb emapiim. Spetsiifilisi, just selle haiguse antikehi võib ju rinnapiimas olla, kuid need ei ole esimesed viiulid. Ema ternespiim pluss tema mikrobioom käivitavad vastsündinu keerulise immuunsüsteemi. See areng lõpeb umbes puberteedieas ja igasugused välissekkumised – eriti vaktsineerimised – on kurjast. Rinnapiima immunoloogiliste elementide rohkus ja funktsioon on aukartust äratav, looduse üks imesid. Seega suhtun väga negatiivselt ravimifirmade finantseeritud teadustöödesse. Praeguses immuniseerimiskavas on enamasti vaktsineerimised olematu ohuga haiguste vastu, nüüd on siis järjekordne projekt. See on Antonina Järviste hinnang sellele.

ei ole mina ajaloolane, ma olen arstide klannist ja erialalt mikroobigeneetik. Liikudes mööda riiki ringi, puutun ma samuti iga päev kokku murelike inimeste jutuga, nagu sinagi. Aga ma olen need mured kokku kogunud ja saatnud Terviseametisse või Ravimiametisse, väga-väga palju kordi, et mitte tühja juttu rääkida, vaid uurida, kuidas värk on. Meil on oma riik ja me peame seda usaldama, vähemalt tema ametkondi. Kui me ei usalda, siis tuleb nende juhid välja

konkreetselt, ja saatnud Terviseametisse või Ravimiametisse? Muuseas, nad vastavad saadikule üsna kiiresti ja konkreetselt. Muidugi, riigisaladuse templid ja kõik on seal peal, eks ju. Aga mina olen saanud küll infot ja ma küsin, kas sina oled seda teinud,

vähemalt mitte meditsiinis. Aga see ei omagi asja juures tähtsust praegu. Küsimus on selles, et ma ei saa seda teha ise, sest tegemist on inimeste terviseandmetega, mida täidetakse vastava blanketi peale.

mille kohta saab teavet anda ainult too patsient, kes on seda kõike läbi elanud ja põdenud. Nii et seetõttu minu jaoks on küsimärk, kuidas on seda võimalik teha. See on asja üks külg. Ma olen kõikidele neile, kes on

Probleem on selles, et inimesed, kes on saanud seda vaktsiini, nende käest ei ole võetud nõusolekut, et nad on valmis nendes katsetes osalema. See on üks asi. Teine asi on see, et praegu käib ja ka sel nädalal käib kiirkorras vaktsineerimine, kus see kõik on konveierlindi peal. Ehk ilma eelregistreerimiseta võetakse inimene vastu, isikut tõendav dokument, süst ära, välja, viis või kümme minutit oodata, see on kõik, eks ju. Ma ei näe siin praegu ühtegi võimalus selleks, et oleks teaduspõhine vaktsineerimine, kus inimeste kus inimeste võimalikke kaasuvaid haigusi või eelnevaid meditsiinilisi probleeme tekitavad haigusi on kindlaks tehtud. See on väga-väga kurb. Meil on praegu plaanimajandus. Tanel Kiik on öelnud sellise kuldse lause, et kui me nüüd 70% elanikkonnast ära vaktsineerime, vot siis meie ühiskond on vaba. Huvitav, kas Tanel Kiik on sõlminud lepingu siis ka nende pisikute ja viirustega, et kui me 70% saame, siis nemad jätavad selle jama järele. Ma arvan, et ei ole sõlminud. Ja üleüldse, kes on ütelnud välja sellise numbri nagu 70%? Kes on see tark? Mina tahaksin teada, millistele andmetele ta tugines. Aga miks mitte 80? miks mitte 60? Kust on tulnud see number, mida me siin produtseerime igal sammul – 70%, siis on kõik korras? Mina ütlen, et ei ole korras. Kogu süsteem tuleb üle vaadata ja need katsed, mida mida tehakse praegu siin Eesti territooriumil, tuleb muuta karistatavaks. Ja just sellisel tasandil, et oleks ka konkreetsed vastutajad, kes on kaasajooksikud olnud, need, kes saavad praegu süstimisest haigekassalt teatud rahalist stiimulit, kui nad süsti ära teevad. See on ju rahaline mõjutamine ja inimeste survestamine ka seda süsti tegema, sellepärast et selline on ju sissetuleku võimalus. Aga me ei saa seda ikkagi enne teada, kui meil on teada WHO lisaprotokollid, lepingud. Me saame teada alles siis, kes on kaasa mänginud,

Helle-Moonika Helme, palun! Keegi ei ole mind kunagi millekski kallutanud ega, jumal hoidku, sundinud, siiani. Ammugi ei ole neile lastele, kes pole vaktsineeritud – ja neid on meil erinevatel põhjustel

Haridusministrilt tulnud avaldused on pehmelt öeldes hirmutavad. Kas küsimus on rumalas kommunikatsioonis või siiski selles, et valitsus kehtestab sundi, mis kaasab siia protsessi ka kõik meie lapsed? Aitäh, Ausalt öelda ega ma siin päris täpselt ei oskagi vastata. Kõigepealt käib ju vaktsineerimise surve praegu meie laste peal. Eesmärgiks on võimalikult palju lapsi ära vaktsineerida. Kusjuures immunoprofülaktika komisjon on öelnud, tuginedes õiguskantsleri 2019. aasta soovitusele, et kui lapse vaimne seisukord lubab, siis võib last vaktsineerida ka ilma vanemate nõusolekuta. Ma leian, et selline lähenemine on kuidagi väga põhjakorealik, sellepärast et sellise ütlemisega

Ei tule ju seda arvu täis ja selleks on vaja teostada koolis vaktsineerimist. Haigekassa saadab juhendi, mismoodi seda teha, ja seda hakkavad tegema kooliõed. Need kirjad on läinud laiali ja see on väga hirmuäratav tegelikult.

Ja mismoodi seda proovi siis tehakse? Ta kohe täiesti murelikult räägib, et me teeme sellise lihtsa testiga, kiirtestiga, mida on võimalik osta Maksimarketist kolme euro eest ja võib-olla natukene kvaliteetsemat kusagilt mujalt Me loobume PCR‑testist, mis on meil selle testimise aluseks olnud. Selline lähenemine on minu jaoks arusaamatu. See on umbes sama, kui me loobuksime alkoholijoobes sõitva isiku kontrollimisest

üldse absoluutselt õiguspärane. Sest kiirtest on vahend, mille positiivse tulemuse korral me peame minema täpsemalt kontrollima seda vastust PCR-testiga, sest see on meie n‑ö mikroskoop,

uuringu tulemused puuduvad. Okei, me vaktsineerime lapse ära. Aga mis saab edasi? Kas me teame praegu seda, kas see laps on võimeline pärast järglasi saama, olema isaks, olema emaks?

Jätkem lapsed rahule! Nemad on meie tulevik. Ja need, kes nende tulevikku rikuvad, peavad saama karistada. Seda see seaduseelnõu taotlebki. Ausalt Paul Puustusmaa, palun! Suur aitäh, juhataja! Hea Kalle! Vaat sa rõhutasid väga jõuliselt seda vastutusele võtmise vajadust. Ehk siis tegelikult, jah, rahvuskonservatiivid on juba pikemat aega sõdinud selle nimel, et see liigne üle võlli liberaliseerimine, millega meie ühiskond on kergelt katki keeratud, mõistlikusse raami tagasi ajada. Me tuletame meelde siin 2015. aastal jõustunud karistusseadustiku reformi tulemust, mille tagajärjel on mitmed olulised normid karistusseadustikust välja viidud. Tuletan meelde kas või seaduseelnõu 331, mis 14. aprillil tagasi lükati ja millega EKRE soovis

Aga mida ütles valitsus sulle oma vastuskirjas? 24. mail kirjutas valitsus sulle vastuse, miks ta seda seadust ei poolda. Ja valitsuse üks argument oli see, et seaduseelnõu peab olema ühiskonnas kõrgelt hinnatud väärtuse kaitse. Aeg! Ehk siis sina seda ei tee oma seaduseelnõuga. Kuidas sa seda mõistad? Seaduseelnõus on see kirjas, et tuleb ikkagi juriidiliste isikute lõpetamine, sest see on ülimalt tähtis antud ühiskonnas. Kui eiratakse põhimõtteliselt põhiseaduslikke väärtusi ja tehakse näiteks inimeste peal meditsiinilisi katseid, mida meie põhiseadus ei luba, siis see asutus või ettevõte kuulub lihtsalt sundlõpetamisele, sest need väärtused, mida tema kannab, ei teeni mitte Eesti rahva huve,

kes olid väga mures sellepärast, et neil on seksuaalsed tungid tekkinud ja nemad rahuldavad neid iseseisvalt. Ja siis üks noormees ütles, et see kõik on väga hirmus, ja luges ühte arstiteaduslikku raamatut, kus oli öeldud,

Nüüd mul on küsimus. Kas meil Eesti Vabariigis toimub vaktsineeritute monitoorimine ja nende võimalike tervisehäirete registreerimine pärast vaktsiinisüstide saamist? Ja kelle ülesanne see peaks olema? Aitäh,

mis tegelikult paneb äärmiselt raskesse olukorda kogu Eesti rahva. Ja kuna ma siin Pfizerist juba natukene rääkisin, siis

nõustute te selle lõpetamiseks seadust või määrust muutma." Ehk siis praegusel hetkel praegu võimul olev valitsus eesotsas Kiige ja Kallasega tegelikult kaitsevad selle protsessi läbiviimisega siin hoopis lepinguga võetud kohustust ehk Pfizeri huve. Loomulikult nad ei anna mingit informatsiooni selle [vaktsiini] kõrvalmõjude kohta, sest siis kukub nende ehitatud kaardimajake kokku.

ja vaidlustanud nende väited, et ma olen valetanud. Aga ühel hetkel nad lõpetavad kirjavahetuse ja sellega asi lõpeb. Põhimõtteliselt

Peter Ernits, palun! Hea juhataja ja hea ettekandja! Hakatuseks, minu teadustööd on seotud ravimiresistentsusega, st otseselt meditsiiniga. see selleks. Ja teiseks, sa ütled, et ei ole võimalik päringuid teha. On küll võimalik. Kui inimestel on reaalne mure, annavad nad oma nime, kuupäeva, sümptomid jne, ja ma olen neid vahendanud. Nii et ma arvan, et oleks kasulik ka teistel kolleegidel [nii teha], kui nad ei ole seda teinud veel. Aga me peame muretsema tegelikult kõikide Eesti inimeste pärast ja iga elu pärast. Sel poolaastal 1200 surma COVID-i põhjusel, Tervise Arengu Instituudi [andmetel], eelmisel aastal 200. Aga me peame aru saama ka, et riigiametid on sõnnikut paksult täis ja usaldamatus riigi vastu on väga suur. Selle koha pealt vastutuse küsimus on ülioluline. Aga minu küsimus on praegu see, et maailm on tervik ja viirusepoiss ründab igal pool. Kas kusagil teistes riikides see on samalaadse eelnõuga välja tuldud või ka seadus vastu võetud? Aeg! Ameeriklased, juudid, sakslased ja taanlased vaatavad ka murega oma elu pärast. Vastan Vastan sellele küsimusele selliselt. Tegelikult on WHO võtnud vastu seisukoha, et inimesi ei tohi survestada vaktsineerimisele. See peab olema inimese jäävalt vabatahtlik seisukoht, siin mingisuguseid surveid ei tohiks olla.

aastal 2020 ilma pandeemiasüstita 15 811. Kui me nüüd võtame kokku

ja käesoleval aastal kuue kuu jooksul, kui me oleme tegelenud süstimisega, on surmasid 9353. Seega, ma tahan öelda, et esimese kuue kuuga käesoleval aastal on 1546 surma rohkem. See on kolossaalne hüpe. Ja ma ei saa aru, kuidas saab valitsus propageerida sellist suhtumist, kui meie

asuti süstima, tehti esimene süst AstraZenecat ja teine veebruari keskel, siis 15. märtsiks oli surnud 22 hoolealust. See on mõtlemapanev number. Ja siit me jõuame tegelikult praegu ka Antonina Järviste seisukoha juurde, et vaktsineerimine epideemia või pandeemia tipp-perioodil on väga väga ohtlik, sest see tekitab uusi virulentseid tüvesid, mis hakkavad oma elu elama. Ja tegelikult praegu me olemegi olukorras, kus meile serveeritakse, et nüüd on juba olemas deltatüvi. Aga

neid ei ole võimalik sellisel tasandil selgeks teha, selleks on vaja väga-väga tugevat aparatuuri ja tarku inimesi. Need väited, et nüüd on deltatüvi kui keegi annab vastuse, toob ka selle viiruse kujutise elektronmikroskoobi all välja, milline on nende erinevus, siis oleks seda Aga nagu öeldakse, huumoriga ütlen veel juurde, et kui on deltatüvi, siis tuleb veel gamma jne, nii kaua, kuni see kreeka tähestik otsa saab, aga eks me siis saame abi hiina tähestikust, kus on üle 500 hieroglüüfi. Mart Mart Helme, palun! meeletult laastava haigusega, kus inimesed kukuvad jalalt nagu muhkkatku puhul või põevad raskelt, nii et lõpeb surmaga nagu düsenteeria puhul või veel mõne niisuguse äärmiselt nakkava ja laastava haiguse puhul. Mitte midagi taolist ei ole ju. Mitte midagi taolist ei ole! Siit hüppan ma nüüd üle sellele, et sellises olukorras, kus absoluutne enamus inimesi põeb selle haiguse läbi kergelt nagu mingi gripi, nohu või mingisuguse muu täiesti tavapärase haiguse, teha sellist meeletut süstimiskampaaniat, mis ilmselgelt loogikat kasutades toob kaasa nõrgema organismiga inimeste surma, on kuritegelik. Ja mu küsimus on: mis on lapsevanematel võimalik teha, et kaitsta oma lapsi kooli ja valitsuse surve eest sundvaktsineerimine läbi viia? Väga raske küsimus. Noh, ütleme, et kui lähtuda põhipõhiseaduslikest institutsioonidest, siis esimene asi on – mitte mingil juhul nõustuda sellega, et kool küsib teie käest luba lapse vaktsineerimiseks. Ei tohi nõustuda ka sellega, et antakse nõusolek õiguseks lapse terviseandmeid töödelda ja käidelda.

Oleks vaja võtta vastu seesama seadus, mida me praegu menetleme. Oleks vaja

tõene.Vanematel tuleb võidelda oma laste eest, midagi pole teha. Ma tean, et nad koondusid 1. septembril, kuna koolid ütlesid, et sisse lastakse ainult need vanemad, kes on vaktsineeritud. Ja tulemus oli see, et moodustati sisuliselt Balti kett ja koolid andsid järele. Koolid andsid järele ja lasid kõik inimesed sisse, siis alles sekkus haridusminister Kersna, kes ütles, et see piirang ei kehti koolidele, kuna need ei ole avalikud kohad. Mida teha? Kõige parem oleks valitsuse vahetus, et see hullumeelsus lõpetada. Rahvas, tulge appi ja kaitske põhiseaduslikku korda, mis praegu on käest libisemas. Väga Enne järgmise küsimuse juurde minemist peame tegema ära ühe hääletuse. Meile on laekunud Eesti Reformierakonna fraktsioonist ettepanek pikendada tänast täiskogu istungit kuni päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Seda ettepanekut peab hääletama. Teen kõigepealt saalikutsungi kaks minutit.

Head kolleegid, meile on tulnud Eesti Reformierakonna fraktsioonist ettepanek pikendada tänast täiskogu istungit päevakorra ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 38 saadikut, ettepaneku vastu on 17 saadikut. Ettepanek leidis toetust, jätkame täna oma tööd kella kaheni.Ja nüüd palun jätkame 373 SE menetlemist. Järgmisena on küsimuseks sõna Heljo Pikhofil. Palun!

Aga kui sa rääkisid surmadest, siis sa jätsid täpsustamata selle, et need olid vaktsineerimata inimesed, kes surid. Sa tõid praegu välja need andmed nii, nagu oleks need inimesed, kes olid vaktsineeritud, surnud. Tegelikult on see vale. Nüüd, kui siit edasi minna, mis on vaktsineerimise tähtsus? Kaks nädalat tagasi käis Adik Levin sotsiaaldemokraatidele rääkimas ja muuseas rääkis ka seda, et veel sada aastat tagasi elasid inimesed 42-aastaseks, keskmine vanus 42 aastat, aga suuresti tänu vaktsineerimisele on meie keskmine vanus täna topelt. Ja nüüd, kui rääkida veel sellest, et koolid ei saa ligi lapse terviseandmetele, siis see on välistatud. Aga küsimus on mul see: kas sina oled vaktsineeritud, kas või Sputniku või mõne Hiina vaktsiiniga? Sest mina tulen sinna pulti. Ma Ma võiksin muidugi vastata, et minu terviseandmed on delikaatsed, aga kuna ma ei tee sellest saladust, siis ütlen, et ma ei ole ühegi vaktsiiniga vaktsineeritud. Mis puudutab, hea Heljo, sinu etteheidet selle kohta, et ma olen midagi siin valesti rääkinud, siis ma ei saa sellega nõustuda. Asi puudutas surmasid, statistikat. Ma ei rääkinud mitte sellest, kes on vaktsineeritud või vaktsineerimata. Ma rääkisin sellest perioodist, mis oli aastal 2020 kuue kui ei süstitud inimesi ehk vaktsiini ei olnud ja surmade arv oli 7807. Aastal 2021 esimesed kuus kuud, kui tegeleti süstimisega, oli surmade arv 9353. Põhimõtteliselt ma tõin välja kõik surmad kokku, mitte selle, kas inimesed olid vaktsineeritud või mitte. Võib-olla minu selgitus ei olnud korrektselt arusaadav, aga ma praegu tõin üldstatistika, mitte selle, kes on vaktsineeritud või vaktsineerima. Urmas Reitelmann, palun! CO2kvootide müügis on makstud kokku 215 triljonit dollarit, ja värsked uuringud ütlevad, et selle mõju maailmakliimale on olnud täpselt null. Aga keegi sai väga-väga rikkaks. Kui suured on vaktsiinibisnises liikuvad summad? On teil mingit ettekujutust AstraZenecale või Pfizerile laekunud lepingutega tagatud summadest? Sellele küsimusele saaksin ma vastata, ma loodan, selle kevade lõpuks, kui EKRE-l õnnestub need lepingud kätte saada. Aga ma arvan, et see aeg tuleb. Räägitakse miljardistest summadest. Ma ei tea, ma ei oska sellele küsimusele täpselt vastata, aga me üritame vähemalt seda Eesti osa, mis puudutab nagu

Kevadel ju Kaja Kallas pakkus välja Kuku raadio saates – sõitsin Tallinna poole [ja mäletan] – ja ütles, et me pakkume Johnson & Johnsoni vaktsiini eest inimeste terviseandmeid vastu. Selliseid andmeid ei saa, need maksavad palju. Olen siiski veendumusel, et need summad, vähemalt need, mis Eesti osa puudutavad, ühel hetkel tulevad välja. Mispärast siis kogu see temaatika on salastatud? Meie terviseandmed, üldterviseandmed, mis puudutavad vaktsiine, millistel tingimustel – neid hoitakse salajas, need on konfidentsiaalsed. Kui te olete ausad, siis

Nüüd oleme pikka aega rääkinud siin, küsinud nende vaktsiinide ja kogu selle temaatika kohta ja vastanud. Probleem on tõsine. Mina ise isiklikult olen vaktsiiniusku, nagu sa tead, ja arvan sellest asjast niimoodi, et paljuski need küsimused põhinevad praegu usul. Ühed usuvad seda poolt ja teised usuvad teist poolt, sest vaktsiinid pole veel nii pikalt, kuidas öelda, meil ka olnud uurimises, et võiks anda täit vastutust. Selles on sul õigus.Aga küsimus on mul hoopis see. Hea kolleeg Peeter Ernits küsis sinult, kas mujal maailmas kuskil riikides on sihukest

Jah, ma vabandan Peetri ees, et ma selle küsimuse jätsin tähelepanuta. Ma ei tea, täpselt, ausalt öelda ma ei tea. Kõige lihtsam vastus. Kuigi Riigikogu poliitik ei tohi kunagi öelda, et ta ei tea, sest see on kõige halvem märk, aja kas või mingit joga suust välja. Aga ma ütlen, et ma ei tea. Ja mis puudutab seda olukorda, et sina oled vaktsiiniusku, ega ma ei vaidle sellele vastu. Tegelikult mina usun ka vaktsiine, mis on kontrollitud, mis on läbinud katse-eksituse-meetodid ja mille kohta on piisavalt selgeks tehtud, millised on kõrvaltoimed. Mina usun nendesse vaktsiinidesse. Ja ma olen ise ka vaktsineeritud. Aga käesoleval juhtumil ehk selle COVID-i teema puhul need vaktsiinid ei ole ju läbinud lõpptulemusi. Ma tahaksin teada, kuidas me vaktsineerime lapsi ja ütleme, et see aitab – okei, võib-olla isegi aitab –, aga ma ei tea, kas need lapsed pärast on võimelised ka järglasi andma. Ja kumb on siis suurem kahju – kas see, et laps põeb selle haiguse lihtsalt läbi, kas või raskelt,

Vastates minu küsimusele missioonisõdurite vaktsineerimise kohta, ütlesite, et teie eelnõu ei puuduta n‑ö vanu ja kontrollitud vaktsiine, või kuidas see täpsemalt oligi. Ma lugesin vahepeal eelnõu ja eelnõu seletuskirja ja ma ei leidnud seda vahetegemist, eelnõus ja seletuskirjas räägitakse vaktsineerimisest. Järelikult ka kõige harilikum teetanuse vaktsiin võib tulevikus olla kriminaalne. Ja nüüd ma ei saagi päris täpselt aru, kas siis tulevikus hakkab Riigikogu hindama, millised on head vaktsiinid ja millised on pahad vaktsiinid. Aga minu küsimus. Kui teie eelnõu peaks seaduseks saama, aga Eesti Kaitsevägi on jätkuvalt seisukohal, et võitlusvõime säilimiseks peavad olema kaitseväelased vaktsineeritud, kas te siis isiklikult algatate Eesti Kaitseväe sundlõpetamise? Suur

ma ei tea mispärast õiguskomisjon ei ole lisanud siia midagi juurde. Tuletan meelde, et praegu on tegemist esimese lugemisega. Ehk siis meil on kõigil võimalus esitada selle eelnõu kohta oma parandusettepanekuid, et seda asja paremaks teha. Ja mul on väga hea meel, et te sellele asjaolule, mis te praegu kirjeldasite, tähelepanu juhtisite. Absoluutselt ma ei saa nõustuda sellega, mis te ütlete, et kui me nüüd COVID‑i vastu näiteks ei vaktsineeri jne, sest küsimus on tegelikult selles, et sellele on antud tingimuslik kasutusluba. Tingimused on need, et me täpselt ei tea ju, millised on nende vaktsiinide kõrvaltoimed. Ehk siis need tulemused selguvad alles kahe aasta pärast. Tuletan teile meelde, võib-olla te ei olnud saalis, aga ma rääkisin ka sellest, et Kaitseväes on vist ainult üks

Praegusel hetkel on probleem selles, et ... Tegelikult ei olegi probleemi, sest Kaitseväe juhataja Herem on selle aasta alguses ju saatnud välja sellise kirja või dokumendi, [kus et meil on Kaitseväes vaktsineerimine vabatahtlik, kuid kui te seda ei tee, siis see tähendab seda, et te ei allu, eirate otsese ülema käsku. See on ju sundvaktsineerimine, sõjaväelastel pole ju teist varianti kui käsku täita. Samas selles kaitseväelastele saadetud ringkirjas on väga konkreetselt kirjeldatud, et see esimene periood möödus meil vägagi

Ja samas ta, ütleme, surudes peale seda vaktsineerimiskohustust – muidu me vabastame teid töölt –, viitab, et me ei taha olla sellises olukorras, kus me pole võimelised oma riiki kaitsma. Aga just see riigikaitsele rõhumine on minu meelest see osa, kus Herem tegelikult

väljaõppinud spetsialistid, ainult sellepärast, et nad on vaktsineerimata. Küsimus on selles, kuidas Kaitsevägi sai siiamaani hakkama näiteks gripiviirusega, kus samuti inimesed kukkusid ära ja jäid ja haigestusid.

Aga teil, hea Madis, on võimalik seda eelnõu toetada ja esitada siia ka oma parandused. Ma usun, et rahval on selle üle ainult hea meel, et te tulete ja annate oma panuse selle

tema käitumise ja otsuste tagajärg. Ma küsin stenogrammi huvides lihtsalt, et meie kuulajale oleks lõplikult selge. Kui oli istungi pikendamine, siis proua Pikhofile te ütlesite oma terviseandmete kohta midagi ja ütlesite, et te olete täiesti vaktsineerimata. Natuke läks aega mööda ja siis te vastasite härra Breivelile. Siis oli juttu usust, vaktsiiniusust ja te ütlesite, et ka teie olete vaktsineeritud. Äkki

Heljo Pikhof, palun! Ei, ma küsisin seda, et kas sa oled vaktsineeritud, kuna mina olen pulti tulemas. Ja sellepärast ma küsisingi, kas ma pean kõik nüüd ära desinfitseerida laskma või mis, milles küsimus. Igal juhul maskiga ma tulen nüüd.

Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Läheme teise ettekandja juurde ja see on õiguskomisjoni aseesimees Heljo Pikhof. Palun! Aitäh! Austatud Riigikogu! Mina kajastan komisjonis toimunud arutelu.

esile].Ta luges meile komisjonis ette AstraZeneca raviomaduste kokkuvõtte. Seda oli huvitav kuulata, mis need omadused on ja millised on ohud, mida me oleme ka ajalehest lugenud. Jah, saime sellest nagu teadmisi juurde. ta lausus ka, et loetust järeldub, st AstraZeneca vaktsiini tutvustamisest, et tegemist on alles katsetusjärgus oleva vaktsiiniga ja tervishoiutöötajad peavad uurima kõrvaltoimeid. Ja ta ütles, et on kirjas, et ravimipreparaat on saanud müügiloa tingimusliku heakskiidu alusel, see tähendab, et selle ravimpreparaadi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid. Noh, jaa.Siis ta ütles ka komisjonis, et tegemist on eksperimentaalse vaktsiiniga, nagu ta on ka täna siin rääkinud, ja alles seda uuritakse ning just Eesti inimesed on need, kelle peal seda katsetatakse. Siis Siis ta lausus veel seda, et ta on lugenud ravimiomaduste kokkuvõtet, ja ütles, et Eestis on tehtud massiline vaktsineerimine ja massiteabevahendite kaudu on Eesti inimesi tungivalt kutsutud vaktsineerima.

Ta rõhutas ka seda, et temale on paljud Eesti inimesed saatnud kirju seoses sundvaktsineerimisega, ja näitas meile ka terve patakat kirju.

tema ütles, et Vabariigi Valitsus ei toeta seda eelnõu. Ja nüüd, kui karistusõigusest rääkida, siis ta ütles, et karistusõigusega on võimalik isikute õigusi väga raskelt riivata, mistõttu ei tohi karistusõiguse kujundamisse suhtuda kergekäeliselt. Karistusõigus ei ole seega meede, millega lahendada ühiskonnaelu probleemküsimusi või sätestada käitumisjuhiseid, vaid vahend, millega kaitsta õiguskorda olemasolevate käitumisnormide rikkumise eest. Kärner sõnas ka, et juhul kui AstraZeneca vaktsiiniga tehtaks Eesti riigis meditsiinilisi katsetusi, siis on see ka praegu karistatav. Selleks ei ole vaja uut kuriteokoosseisu. Eelnõu pakutud karistusseadustiku § 138 muudatus pigem kitsendaks kehtivat kuriteokoosseisu, sest eelnõus pakutud lahendus seoks uuringu lubatavuse üksnes vabatahtlikkusega.

ja Tartu Ringkonnakohus on tähelepanu juhtinud, et see võib osutuda põhiseadusega vastuolus olevaks, sest see ei võimalda anda süüle vastavat hinnangut, kuivõrd teod võivad olla erineva

Kärner sõnas, et kui tehakse ebaseaduslikku inimuuringut, pidades võimalikuks, et inimesed võivad uuringu käigus surra ja keegi kaotabki uuringu käigus elu, siis on tegemist mõrvaga. Ta rõhutas ka seda, et kõnesoleva kuriteokoosseisu järele puudub vajadus ning see võib põhjendamatult karistatavaks lugeda olukorra, kus tööandja on teiste inimeste elu ja tervise huvides sunnitud vaktsineerimisest keeldunud isikuga erandlikel juhtudel töösuhte lõpetama. Kärner lausus, et kui kellegi töösuhe on lõpetatud põhjendamatult, ettekäändel, et inimene ei ole vaktsineeritud, ja see inimene leiab, et see ei olnud õigustatud, siis on võimalik pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Ta rõhutas ka seda, et vägivallaga kedagi vaktsineerima sundida loomulikult ei tohi ja vägivald on Eestis eraldi karistatav. Kärner sõnas veel, et talle teadaolevalt ei ole [Eestis] sundvaktsineerimist. Nüüd, Anti Poolamets küsis, kes vastutab inimese surma või terviseprobleemide tekke eest, kui need on põhjustatud vaktsiinist AstraZeneca, aga inimene tegi vaktsiini vaid seetõttu, et kui ta ei oleks lasknud end vaktsineerida,

Markus Kärner sõnas, et karistusõiguslikult on võimalik, et ei vastuta mitte keegi, sest on lähtutud parimast teadmisest, et vaktsiin on ohutu. Selle peale ütles Kalle Grünthal, et istungil ette kantud ravimiomaduste kokkuvõtet lugedes tõendas ta ära, et AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerides soovitakse saada uut teavet. Nii. Kalle Grünthal küsis ka, miks ei ole hetkel kedagi vastutusele võetud ebaseaduslike inimkatsete tegemise eest seoses sellega, et inimesi on vaktsineeritud vaktsiiniga AstraZeneca. Markus Kärner vastas, et ebaseaduslikku arstitegevust registreeriti 2009. aastal. Kui keegi tunneb, et tehtud on ebaseaduslikke inimkatseid, siis on võimalik esitada kuriteokaebus. Ta lisas, et tema hinnangul eelnõus pakutud muudatus koosseisu mõtet või tulemust ei mõjuta.

Ettekandjale on küsimusi ka võimalik esitada. Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea õiguskomisjoni aseesimees! Ma sellest protokollist ei saanud küll üldse aru, et mingitki arutelu oleks toimunud õiguste riive üle. Ja siin Ja siin sai hetk tagasi kirjeldatud, kuidas Justiitsministeeriumi esindaja ütles, et karistusõigusega võib isikute õigusi väga raskelt riivata, aga õiguskomisjoni liikmed isegi ei arutanud selle üle, et sunniviisilise vaktsineerimisega riivatakse väga tugevalt põhiseaduslikke õigusi.

et ka Justiitsministeeriumi esindaja ütles, et sunniviisilist vaktsineerimist Eestis ei ole toimunud. Ma mõtlen seda AstraZenecat jne.

ja tõhusa vaktsiiniga? Aitäh, et sa minu käest seda küsid! Ma ei ole ülikoolis arstiteaduskonnas käinud. Ma olen jurist. Mina ei ole õige hindama ühe või teise vaktsiini ohutust, aga ma usun ja usaldan arste ja neid eksperte, kes on öelnud, et et see vaktsiin aitab ära hoida rasket haigestumist ja surmasid. Ma olen ise ka AstraZenecaga vaktsineeritud ja ma väga ootasin, et saaks vaktsineeritud olla. Nüüd on niimoodi, et kolmas küsimus Urmas Reitelmannilt, aga kahe ettekandja peale kokku kaks küsimust saab küsida. Küsid koridoris. Küsid

kui te usute neid inimesi, siis te peate täpselt teadma – nende arstide nimed, kes teile sellist informatsiooni on jaganud, et ma saaks uurida, kust nad need teadmised on võtnud. Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et kas sina usud või ei usu, aga sa oled ka ajalehti lugenud. Irja Lutsar on seal öelnud väga selgelt välja selle vaktsiini plussid, samamoodi perearstid ja perearstide esindajad. Ma ei hakka siin kedagi nimeliselt ette lugema, aga ütleme nii, et ma ei tea ühtegi arsti, kes ütleks, et ära vaktsineeri. Aitäh! Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Saame minna läbirääkimiste juurde. Läbirääkimistel esimesel lugemisel saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt on ennast kirja pannud Tiiu Aro. Palun!

Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Piinlikkustundeta ütlen, et teie ees on arst ja pikaaegne tervisekaitse ametnik. Meil on siin käsil väga põnev, vajalik ilmselt, aga kohati lausa piinlik diskussioon. Ja seetõttu ei saa ka mina vaiki olla. Vaktsiinid ja sund – väga tõsine teema. Samas, ärgem unustagem, et vaktsiine tunneb maailm üle 100 aasta. Vaktsiinid on, ma võiks öelda, ilmselt miljardeid elusid päästnud nende aastate jooksul. Ja nendest on olnud alati kasu rohkem kui kahju.Ei Ei saa salata, ka vaktsiinid COVID-i vastu on saanud vastavad load. Ma ei nimetaks seda eksperimendiks inimestega. Samas, informatsiooni on tohutult, ütleksin, et isegi liiga palju. Ja paraku tundub, et aeg-ajalt loetakse seda informatsiooni väga valikuliselt – seda, mis sobib enda väidetega. Ja ka statistika on väga ohtlik relv. Ka statistikaga peab käima ümber väga asjalikult, korrektselt ja ise nagu korrutustabeli abil tolku ei saa. Mis on üks meie põhiõigusi? Arstina tean: tervis, õigus tervise kaitsele. Vaktsiinid ei ole mõeldud välja inimeste sandistamiseks, kuid tuleb tõdeda: maailmas ei ole ühtegi ainult head asja. Ei ole seda ühelgi ravimil ega ühelgi vaktsiinil, alati on mingid kõrvalmõjud. Aga alati meditsiinitöötajad valivad ja kaaluvad, mis on antud juhul ülemuslik,

Avalikustan ka oma terviseandmed. Olen [COVID-it] põdenud eelmise aasta märtsis ja olen ka aasta hiljem vaktsineeritud ja julgen küll öelda, et vaktsiini kõrvaltoimed olid peaaegu olematud selle kõrval, mis ma haiguse ajal tundsin. Nüüd eelnõust. Kas me saame rääkida praegusel juhul üldse sunnist ja sundvaktsineerimisest selles kontekstis, mis meie hoolekande ja tervishoiuasutuste juhid, Kaitsevägi, teised olulised tööandjad ja töökohad peavad läbi elama. Tööandjal on vastutus oma klientide, patsientide teenuste eest. Ja meil on juba juhtumid, kus vaktsineerimata töötaja on kaasa toonud haiguspuhangu ja mitme inimese surma. Jah, me võime öelda, need inimesed olid vanad, nad oleks nagunii ära surnud, nendel oli palju haigusi jne. Aga mõelgem siiski natuke laiemalt. Ega mul muud ei olegi öelda. Olgem mõistlikud, palun! Meie tervis on ikkagi meie endi kätes ka suuresti ja seda eelnõu meie vajalikuks ei pea. Aitäh!

selle suurepärase etenduse eest, mis oli hästi ette valmistatud ja professionaalselt läbi viidud. Loomulikult ei hakka ma siin tekitama diskussiooni, sest me ei ole siin teadusasutus ega meditsiinikonverentsi. Pealegi on probleemid läbi arutatud väga autoriteetsetes teadusasutustes. Väga autoriteetseted teadlased on teinud ka autoriteetsed otsused ja tulemus on kas või näiteks see, et Eestis on ligi 500 000 inimest vaktsineeritud ja 50 inimest oli siin Riigikogu ees, kes on vastalised. Nii et millest siin rääkida. Ega tubli teatrietendus ei peagi kohe andma mingisugust reaalset väljundit, näiteks börsiindeksi tõusu või bensuhinna langust. Korralik etendus peab tekitama emotsiooni ja minus ta tekitas. Ausõna, mina nautisin, sest solist oli suurepärane, professionaalne koor toetas nii, nagu vaja. Kõik käis nii kui noodist. Ma ei tea, millegipärast ei plaksutatud, kuigi oleks võinud, sest etendus oli täiesti seda väärt. Kusjuures toodi välja ka väga tähtsad nüansid, näiteks ebavõrdsus. Jaa, loomulikult! Meie maailm ongi ebavõrdne. Siin lugupeetud kolleeg Kalle rääkis sellest, et meil on tekitatud ebavõrdsus vaktsineeritute ja vaktsineerimatute Nii ongi, kui on mingi üritus, on traataed vahele pandud. Paraku millegipärast on nii, et siis on käputäis vaktsineerituid nagu puuris ja vaktsineerimatud siis imetlevad ja vaatavad neid. Aga okei, aed on vahel, jah. Teate, ma ütlen, et see asi, vaktsineerimine/mittevaktsineerimine on ju vabatahtlik, sellepärast et keegi ei aja Kalle Grünthalit taga, et vedada ta raudus Raekoja platsile ja juubeldavate rahvahulkade rahvahulkade nähes timuka käe läbi ta ära vaktsineerida. Seda ei tee mitte keegi. Mis puudutab näiteks kiirabitöötajat, loomulikult ta peab olema vaktsineeritud. Aga see on vabatahtlik. Kui ei taha, no siis mine kuskile mujale tööle. Sest kuulge, purjus peaga rooli ka ei tohi minna, see on ohtlik endale ja teistele. Aga purjus peaga rooliminek, pange tähele, on absoluutselt vabatahtlik. Keegi

Pange tähele, patustamine on vabatahtlik ja teinekord väga meeldiv, aga tagajärjed võivad olla rängad. Rikkus ja vaesus. No ka see on mingil määral ka vabatahtlik. No tee tööd, näe vaeva, nagu ütles klassik, eks ole. Aga ebavõrdne kellel raha on, see ostab õhulaeva, eks ole, ja kellel raha pole, see jalgsi läheb taeva, ja taevas juba vaadatakse, jah. Aga jah, etendus oli tõesti vägev ja mulle meeldis, aga kui nüüd jätkata natuke ebavõrdsuse teemadel, siis Kalle Grünthal sai täiesti naelapea pihta ja siin peaks natuke seda teemat laiendama. Meil on ka teisi ebavõrdsusi. Ühiskonnas on neid teatud elanikkonnagruppe, kelle ebavõrdsus ei ole vabatahtlik, näiteks lollid. No lollile ei anta korralikku haridust, lolli palk on väike, lolli ei lasta riigiametniku kõrgele kohale, lolli ei valita valitavasse kogusse, ta on diskrimineeritud. Kogu õigus lollidele! No ma ei tea, peaks tekitama mingi lollide seltsi või ühingu ja tegelikult võiks olla ju ka lollide partei, eks ole, et loll ei peaks imbuma nimetult, anonüümsena korralikesse erakondadesse või kuidagi poolsalaja ronima kõrgesse riigiametisse, et salaja teha lollust, ja mitte keegi ei tea, kes selle lolluse ära tegi. Võiks olla täiesti avalik, eks ole. Võiks olla lollide partei ja siis oleks kõik läbipaistev, demokraatlik liberaalne, nagu ühes korralikus demokraatlikus riigis peab olema. Või te tahate öelda, et lollide partei on olemas? Kui ma olen eksinud, siis ma siiralt ja südamest palun vabandust, kui sihuke asi juba ära tehtud on. Praegu Praegu oleks see õige hetk, kus ma võiksin tõmmata hõlmad laiali ja näidata pusa peal kirja, et lollus on vaba. Ei, seda ma ei saa teha, parlamendis ei kõlba, on teatud reeglid, on eetika, on viisakus. No ma ei tea, võib-olla president, keda oleks valinud lollide partei, oleks võinud seda teha. Aga meil on ju demokraatia. Igaühel on õigus olla loll, igaühel on õigus kandideerida presidendiks, isegi lollil, kui ta on kodanik, eks ole, nii et kõik õigused on tegelikult olemas. Kuigi lollus vabatahtlik ei ole, jah. Aga etendus oli

Lõpeb sellega, et eesriie langeb, tõstetakse üles täiesti elu ja tervise juures Desdemona, koos Othelloga tulevad, kummardavad, lähevad puhvetisse ja võtavad tubli konjaki, eks ole. Ja publik ka ei hakka kaklema kaklema teatri ees pere- või koduvägivalla vastu, eks ole. Ei hakka. Publik läheb koju ja võtab ka maitsete kohaselt väikese konjaki, väikse veini, löövad klaase kokku ja kõik on hästi, sest etendus oli hea.

No palju sa viinereid sööd, kui sinepit ei ole peal? Tuleb Kalle Grünthal, määrib sinepit peale, eks ole, ja viiner läheb kohe tublisti paremini alla.Nii et aitäh, Kalle! Praegu oleks see koht, kus mina võiksin plaksutada. Tõuse püsti, tõuse püsti. Tõuse püsti ja kummarda. Sa oled selle ära teeninud. Braavo! Ja ootame järgmisi säravaid etendusi. See tuleb kindlasti meile kõigile kasuks, sest hea emotsioon peab olema. Kui inimene on rõõmus, siis ta on terve, kui inimese tuju on hea, siis on ka tema immuunsus parem. Ja Ja muidugi veel parem, kui see rõõmus inimene on ka igaks juhuks ära vaktsineeritud, siis vähemalt pole tal küsimust, kas vaktsineerida või mitte. Aga tegelikult kõik me oleme inimesed, vaktsineeritud ja mittevaktsineeritud, targad ja rumalad inimesed. Elame edasi sõbralikult, ootame teie järgmisi

Kõigepealt, aitäh Viktorile kiidusõnade eest! Ma pean ütlema, et see aaria, mida sa praegu esitasid seal puldis, väärib tõelist Oscarit. Ja ma usun, et sa selle Oscari saad täna kätte, kui sa siit

ma jälgisin Viktori kõnet väga hoolega, see oli tõesti teatraalselt ja hästi esitatud, aga arvestades Viktori professionaalsust, siis ma olen natukene kerges pettumuses. Sest küsimus on praegu selles, et vaadake, ma rääkisin ju kogu selle aja vaktsiinidest ja vaktsiinide usaldusväärsusest ehk sellest, et meie peal tehakse meditsiinilisi katseid ilma inimeste käest nõusolekut küsimata, ja seda ka inimõiguste konventsiooni bioloogiliste

farsiks, püüab ta jätta mulje, et see kõik oli nali. Aga tegelikult need inimesed surevad ju praegu nende eksperimentaalsete vaktsiinide tagajärjel. Ja minu meelest ka viide sellele, et laseme kiirabitöötajad lahti, ei ole väga korrektne, sest vabastamise aluseks on asjaolu, et nad ei ole vaktsineeritud. Aga tähtis on see, mille vastu on olemas tõhus vaktsiin. Vaat selle kohta Viktor ei öelnud ühtegi sõna, kas see praegune vaktsiin on tõhus või mitte. Oleks oodanud korrektset vastust. Aitäh!

Austatud eesistuja! Austatud kolleegid! Pärast kolleeg Vassiljevi suurepärast esinemist on mul raske tõsine olla, aga ma siiski püüan seda teha. Ma alustan natuke kaugemalt. Mina ei ole arst, ehkki olen lapsepõlvest saadik püüdnud püüdnud meditsiiniliste teemadega kursis olla, mul on peres hästi mitu arsti ja ma tean natuke sellest tööst. Aga ma olen kultuuriuurija. Muuseas, ma olen uurinud ka igasuguseid vandenõuteooriaid. Ja ma pean ütlema, et see praegune vaktsiinifoobia ei ole midagi uut. Härra Grünthal on jaotanud vaktsiine kaheks. Ühed on head, ära proovitud, aga teised on uued. Ma mäletan mitte isiklikust kogemusest, vaid raamatust –, mis oli siis, kui rõugete vastu vaktsiini välja töötati. Esiteks, esimesed katsed olid täiesti

me oleme võitnud rõuged, tänu sellele, et see vaktsiin sai välja töötatud. Ma mäletan, millised olid hirmud siis. Näiteks, et tehakse sulle see süst ja siis kasvavad sulle sarved või kasvavad kabjad. Olid sellised pildid. Olid inimesed, kes nägid neid inimesi, kellele kasvasid kabjad ja sarved. See oli massiline. Ja see oli valgustatud Inglismaal, see oli Prantsusmaal, see oli Venemaal. Nii et need olid massilised foobiad ja see ei olnud naljaasi. Tapeti arste, sest [arvati, et] nad levitavad surma. Süstitakse sulle seda

Ma ei arva, et vaktsiin on selline puuslik, mida uskuda. Mina olen Jumala-usku. Aga ka kõik muu on kontrollimise, teaduslike ja muude meetoditega. Ja on täpselt siin enne juba tõi välja. Eestis on vist üks või kaks inimest surnud, vaktsineeritut. Ülejäänud, kes on surnud COVID-isse, olid vaktsineerimata. Mis statistikast me siin räägime?

Aga mis puudutab usku, siis ma lihtsalt tsiteeriksin Rooma paavsti – kuna mina olen katoliiklane –, kes ütles, et vaktsineerimine on ligimesearmastus. Sellega sa kaitsed teisi.Ma ei taha kedagi siin oma usku pöörata, aga vaatame lihtsalt humanistlikust perspektiivist. Isegi kui sa oma tervisest ei hooli, siis võiksid hoolida oma ligimeste tervisest. Vaktsineerimine on

me saame teha teda vähem ohtlikuks. Ma toon sellise analoogia,

käivad vaktsineerimise ja maskikandmise kohta. Üsna täpne analoogia. Ja kolmas käib sotsiaalse distantsi kohta.

Me teame, et Riigikogus on läbilõige tervest ühiskonnast. Ühiskonnas on vaktsiinifoobia ja loomulikult on see ka Riigikogus, siin ei ole midagi imestada. Aga siiski, me peame ikka natuke ka mõtlema, mida me räägime. Keegi ei oska seletada delta- ja alfatüve vahet. Vähemalt, kui sina ei saa sellest aru, siis see ei tähenda, et keegi ei oska seletada. Seda on üsna selgelt seletatud ja ükski selle ala spetsialist ei kahtle selles valdkonnas. Ükski inimene siin ei oskaks seletada neid võrrandeid, millega Einstein töötas välja

Jaa-jaa. Lugupeetud kolleegid! Lugupeetud eesistuja! Ma soovitaks teil kõigil lugeda "Meistri ja Margarita" algust, vestlust pargipingil teaduslikkuse üle ja selle üle, millesse ja kuidas keegi sureb. Võib-olla valgustab see pisut ka praegust päeva, kus me eelkõnelejate suust oleme kuulnud sisuliselt truudusevannet ametlikult õigeks kuulutatud narratiivile. Oleme nõus. Alandlikult heidame teie ette põrmu ja oleme nõus tegema kõike, mida te meilt nõuate. Süstige meid, vallandage meid, laske meid lahti, alandage meid, sõimake meid rumalateks lamemaalasteks! Oleme kõigega nõus!Aga ei ole kõigega nõus. Kõik ei ole kõigega nõus. Mina ei ole nõus sellega, et minu last minult nõusolekut saamata süstitakse, ja ma ei tea, kas kuu aja pärast või kahe kuu pärast võivad tal ilmneda tervisehäired, mida tal varem kunagi pole olnud. See ongi see eksperimentaalsust. Aga miks meil ei ole, lugupeetud doktorid, korralikku statistikat selle üle, kes, millal ja missuguse vaktsiiniga sai vaktsineeritud ning missugune on tema terviseregister olnud enne ja missugune on tema terviseregister olnud pärast? Miks meil seda ei ole? Miks meil on lepingud, mis panevad kogu vastutuse süsti saajale, mitte süsti andjale, mitte riigile, mitte haigekassale? Miks meil on inimesed muudetud ühikuteks, statistilisteks ühikuteks, mitte inimesteks? Siis põhjendatakse seda tervishoiuga, inimeste eest hoolitsemisega ja sellega, et tervishoiusüsteem ei saa kokku kukkuda.Vabandage väga! Martin minu selja taga ilmselt ei saa sõna võtta praegu ja mina ei oska neid numbreid täpselt kokku lüüa, aga me oleme ilmselt sadu miljoneid kulutanud küll testimise peale, küll vaktsineerimise peale, küll vaktsiinibusside peale, küll propaganda peale, plakatite peale, telereklaamide peale. See raha oleks võinud ju minna haiglatele, polikliinikutele, arstide ja õdede palga tõstmiseks. Ei! Me kulutame seda propaganda peale, peseme ajusid, lõhestame ühiskonda ja siis süüdistame, et et keegi esitab ebamugavaid küsimusi. Esitamegi. Ja jäämegi esitama. Vastuseid me ju ei saa. Vastuseid me ju ei saa! Me saame ainult usku ja propagandat.Ja see on piinlik. See on piinlik, sest Eestis ei ole enam selle valitsuse seitsme valitsemiskuu jooksul demokraatlikku ühiskonda. On käsule allumise ja poliitiliselt õigeks kuulutatud ideoloogia ja narratiivile truuduse vandumine olukord. See on see, kuhu me oleme jõudnud seitsme kuuga. Uskuge mind, sõbrad, te ei taha teada, mis sellise riigiga juhtub. See riik ei pea katsumustes vastu. Ja uskumatu on see, et keegi süüdistab siin saalis küsimuste esitajaid selles, et kas kaitseliitlane või kaitseväelane, kes teetanusesüsti on kunagi saanud, on nüüd siis kriminaal või. Vaadake, me me ju kõik teame, kui ebainimlikult, alatult ja kasumiahnelt on suurkorporatsioonid vaktsiine varem välja töötanud, Aafrikas naiste ja laste peal katsetanud vaktsiinide tõhusust, nende puudusi, nende kõrvalmõjusid. Isegi Ameerikas jäid 1950. aastatel tuhanded lapsed invaliidiks, sest vaktsiinide kõrvalmõjusid ei olnud veel piisavalt kontrollitud. Palun ka lisaaega. Vaadake, vastutustunne peaks olema selles saalis kõige kõrgem imperatiiv. Vastutustunne meie valijate ees. Vastutustunne meie endi ees, meie südametunnistuse ees. Ja kaks asja, millest on siin ka räägitud ja mida on kogu aeg kokku segatud, aga mis tegelikult on erinevad asjad. Üks on vaktsiinid, nende eksperimentaalsus, nende mõju inimeste tervisele, nende võib-olla kuritegelik kasutamine, ja teine on meie põhiseaduslikud õigused. Praegu meie põhiseaduslikke õigusi tallatakse jalge alla. Meie põhiseaduslikke õigusi tallatakse jalge alla, vallandades arste, kiirabitöötajaid, kaitseväelasi, või vähemalt kavandades seda teha.Aga mul on küsimus: kui kõik on nii koššer, miks siis kiirabitöötajad on kohtusse pöördunud?

siin, Eesti riigis, meie ühiskonnas – nad ei julge avalikkuse ette tulla. Nad ei julge öelda, et mina ei ole nõus vaktsineerima, sest ma ei ole kindel, et minu patsiendid ei kannata selle et vaktsiin võib-olla mingil hetkel kahjulikum kui haiguse läbipõdemine. Miks nad ei julge? Sest meil on tekkinud ühiskonnas selline hirmuõhkkond. Nad kardavad, et neid lastakse lahti. Kujutage ette perearsti, kellel on jäänud aasta või paar pensionini. paar pensionini. Ta ei taha ju tülli minna, ta ei taha endale ebameeldivusi, ta tahaks rahulikult oma päevad veeretada pensioni saamiseni. See on ebanormaalne, mis meil siin toimub. See on ebanormaalne, mis Euroopas ja lääne hemisfääris tervikuna toimub. Ja me näeme ka, et inimesed tõusevad selle vastu. Vaadake, kui meie eelmise valitsuse vastu olid siin pidevalt mingi piketikesed Stenbocki maja juures, siis need olid ju kinni makstud. Paarkümmend nägu, kes seal kogu aeg räuskamas käisid. See, mis on siin maja ees praegu, on rohujuure tasandil, see on ühiskonna vastureaktsioon. Kui ühiskonnas tekivad niisugused vastureaktsioonid, siis see on väga tõsise põletiku märk. See põletik levib, see põletik süveneb. Sest sellele arst ei reageeri. Arst ütleb, et need on lollid, nad on lamemaalased, nad ei saa aru, et neile tahetakse head. Aga neil on õigus mitte aru saada, et neile tahetakse head. Sellest tuleb ka aru saada. Neil on see õigus. Meil siin on õigus ja kohustus nendega arvestada. Palun võtke seda arvesse! Peame dialoogi, mitte ärme sõidame tankiga edasi-tagasi üle täiesti õigustatud küsimustest, täiesti õigustatud seadusandlikest initsiatiividest. Aitäh! Aitäh! Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 373 esimesel lugemisel tagasi lükata. Panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku, aga enne seda tuleb teha saalikutsung.Austatud

Austatud kolleegid, panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 373 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepanekut toetas 51 Riigikogu liiget, vastu oli 18. Eelnõu on esimesel lugemisel tagasi lükatud. Läheme edasi viienda päevakorrapunktiga. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks" eelnõu 379 379 esimene lugemine. Ettekandjaks palun Riigikogu liikme Martin Helme.

Austatud kolleegid! Jätkame põhiõiguste teemal. Tulen teie ette meie fraktsiooni sooviga moodustada Riigikogus uurimiskomisjon. Käesoleva aasta aprillis toimusid Tallinna kesklinnas, kõigepealt Toompeal Riigikogu juures ja hiljem mujal kesklinnas, peamiselt Vabaduse väljakul, rahumeelsed poliitilised meeleavaldused. Tegemist oli inimeste põhiseaduslikult tagatud õigusega väljendada meelsust või protesti. Meeleavaldused algasid aprilli alguses, nende intensiivsem periood oli ajavahemikus 7. aprillist kuni 12. aprillini, kuid päriselt ei lakanud nad ka pärast 12. aprilli. Meeleavaldustel ei olnud ametlikku korraldajat, mis tähendab, et tegemist oli spontaanse rahvakogunemisega, mis kaasas arvestatava hulga inimesi arvestatava ajaperioodi jooksul.Avalikkusele pole teada ühtegi juhtumit, kui meeleavaldused oleksid läinud vägivaldseks või seal oleks toimunud konflikte kas inimestel omavahel või korrakaitsjatega. Sellest hoolimata otsustas Politsei‑ ja Piirivalveamet ühel hetkel reageerida ülimalt agressiivselt ning ähvardavalt, asudes rahumeelseid kodanikke avalikust ruumist välja suruma, inimestele suvalisel alusel trahve tegema, neid kinni pidama, läbi otsima, neilt neilt asju konfiskeerima. Samuti toimus massiline ja süstemaatiline inimeste psühholoogiline mõjutamine. Muu hulgas esitati inimestele nõudmisi ja korraldusi, mis ei olnud seaduslikud, ning tegeleti demonstratiivse hirmutamisega.

Pole kahtlust, et ülalkirjeldatud tegevus oli tahtlik, taotluslik, koordineeritud ning juhtkonna tasandil sanktsioneeritud. Seda on kinnitanud ka Politsei‑ ja Piirivalveameti esindajad meediale. See tähendab, et õiguskaitseorgan ja tema käsuahel oli rakendatud seaduskuulekate inimeste põhiõiguste mahasurumiseks. Seesugune tegevus kujutab endast selget ohtu demokraatiale, õigusriigile ning lõppkokkuvõttes meie põhiseaduslikule korrale. Pole oluline, kas meeleavaldajate seisukohtadega ollakse nõus või mitte. Pole oluline isegi see, kas nende seisukohad olid kõigile üheselt mõistetavad. Oluline on mõista, et kui riik valitsuse ja täidesaatva võimu jõustruktuuride tasandil võtab omaks hoiaku, mille järgi mingitel asjaoludel teatud ajahetkel võib põhiseaduses tagatud õigused tühistada, siis pole kellelgi võimalik kindel olla, et tema seadustega tagatud õigused on realiseeritavad. See tähendab, et õigusriik lakkab toimimast. teema ei ole oma olemuselt õiguslik vaidlus, mille peaks jätma kohtute arutada. Tegemist on õigusriigi ja demokraatia toimimise tuumküsimusega, millele peab tingimata reageerima poliitilisel tasandil. Just Riigikogu kui rahvaesindus peab selles küsimuses olema aktiivne ja sisuline panustaja, et jõuliselt kehtestada poliitiline kontroll võimu kuritarvituste teed läinud täitevvõimu ja jõustruktuuride üle. Riigikogu uurimiskomisjoni ülesanne on selgitada välja, milline oli otsustus‑ ja kooskõlastusprotsess, mis viis põhiseaduslike õiguste tühistamiseni. Vaja on selgust, kes, kus, millal ja mis infole tuginedes langetas otsuseid. Vaja on tuvastada, kas ja mil määral rikuti Eesti Vabariigi seaduseid või riigiametite enda reegleid antud operatsiooni käigus. Vaja on tuvastada vastutajad selles otsustusprotsessis, et oleks võimalik seaduserikkumiste ja võimu kuritarvituste eest konkreetseid isikuid karistada. Uurimiskomisjoni ülesanne oleks analüüsida valitsuse ja riigiasutuste käitumist ning sõnastada, kuidas edaspidi vältida põhiseaduses tagatud meelsusvabaduste väljendamise pärssimist riigivõimu poolt, hinnata mainekahju, mida tekitati Eesti riigile Eesti kodanike silmis ja Eesti riigile rahvusvahelise üldsuse silmis. Uurimiskomisjoni ülesanne on esitada ettepanekud, milliseid normitehnilisi, poliitilisi või kaadrimuudatusi oleks vaja teha selleks, et tulevikus vältida analoogilisi olukordi, kus jõustruktuurid asuvad seadusetult piirama põhiseaduslikke õigusi. Selline oli sissejuhatus, aga ma loen teile ette ka selle Riigikogu otsuse eelnõu, mis me oleme teieni toonud. "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aprillis 2021 Tallinna kesklinnas toimunud politseioperatsiooni seaduslikkuse ja proportsionaalsuse selgitamiseks". kodu- ja töökorra seaduse § 20 alusel Riigikogu otsustab: 1. Moodustada Riigikogu uurimiskomisjon PPA ja teiste jõustruktuuride käitumise seaduslikkuse ja proportsionaalsuse välja selgitamiseks, et edaspidi välistada

kapo, Terviseamet ja teised operatsiooniga seotud asutused järgisid oma tegevuses kõiki Eesti seadusi; kas operatsiooni käigus kasutati ebaproportsionaalset jõudu või põhjendamatuid taktikaid, mis takistasid kodanikel oma põhiseaduslikke õigusi tegelikult kasutada; kes ja milliseid ohuhinnanguid koostas, kellele need saadeti ja milline oli ohuhinnangute mõju otsustusprotsessile; kes otsustas operatsiooni taktikad, millisel moel seda kooskõlastati ametkondade sees ja ametkondade vahel; kas, millal ja millise info põhjal osalesid otsustusprotsessis valitsuse liikmed; kui palju operatsioon erakorralisi kulusid tekitas.2) tekitas.2) analüüsida valitsuse ja riigiasutuste käitumist ning sõnastada, kuidas edaspidi vältida põhiseaduses tagatud meelsusvabaduste väljendamise pärssimist riigivõimu poolt; hinnata mainekahju, mida tekitati Eesti riigile Eesti kodanike silmis ja Eesti riigile rahvusvahelise üldsuse silmis.3) esitada ettepanekud, milliseid normitehnilisi, poliitilisi või kaadrimuudatusi oleks vaja teha, selleks et tulevikus vältida analoogilisi olukordi, kus jõustruktuurid asuvad seadusetult piirama põhiseaduslikke õigusi."Neljas punkt: "Komisjon esitab oma uurimistöö lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 2022. aasta 1. juuniks, mille järel tema volitused lõpevad." Ehk tegemist on tähtajalise komisjoniga.

see haakub ka meie eelmise päevakorrapunktiga –, et küsimus ei ole selles, kas keegi on millegi usku või ei ole millegi usku. Kui meil ei ole usku sellesse, et meie põhiseaduslikud õigused päriselt ka on realiseeritavad, siis ei ole Eesti enam demokraatlik ega õigusriik. Ei ole mõtet vaielda selle üle, kas meil päriselt on või ei ole sõnavabadust. Kui seda ei saa realiseerida siis, kui tahetakse, siis päriselt ei ole sõnavabadust ega ole kodanike vabadusi. See tendents, mida me oleme näinud praeguse valitsuse puhul, see instinktiivne liigutus kabuuri järgi, mida me oleme näinud praeguse n-ö liberaalse valitsuse käitumises kriisi tingimustes, on tõsiselt hirmutav ja õõva tekitav. Sellele tuleb reageerida. Ja minu meelest on Riigikogu esimene asutus, mis peab sellele reageerima.

aprillikuus toimunud kuritarvituste ja seaduseväänamise tuvastamine ja asjaosaliste väljaselgitamine, aga sellel on ka distsiplineeriv mõju niisuguste toimingute edasiseks vältimiseks. Aitäh, Aitäh! Jaa, loomulikult. Eile peeti siin üks kõne, mida ma küll ei kuulanud, aga täna lugesin lehtedest, et selle kõne põhisõnum oli olnud see, et Riigikogu on tukkuma jäänud ja rooli käest lasknud. Ega siis loodus tühja kohta ei salli. Kui rahva valitud parlament, millel on kõige legitiimsem mandaat üldse, võtab hoiaku, et protsessid riigis väga ei huvita teda – et meil on siin olemas valitsus, kes asju otsustab operatiivselt ja igapäevaselt vastutab riigi toimimise eest, ja meil on olemas ametnikkond tegelikult on üsna kerge tekkima ka mulje, et see valitsus allub ametnikkonnale rohkem kui Riigikogule siis tegelikult on ju lakanud toimimast see võimude lahususe põhimõte, mida me põhiseadusest loeme, ja on lakanud toimimast riigivõimu legitiimsus üleüldse, sest see põhiseaduslik organ ehk Riigikogu, kes saab oma mandaadi rahvalt, otsustusprotsessides sisuliselt ei osale. Uurimiskomisjon, mis on nendest erikomisjonidest tegelikult kõige krõbedama mandaadiga komisjon, on loodud meil ikkagi just nimelt selle jaoks, et mitte tegeleda juriidilise ninanokkimisega, vaid ikkagi tegeleda ühiskonda selgelt kõnetavate või ühiskonnas selgelt põletavaks muutuvate probleemide poliitilise küljega. Selline pidevalt toimuv ja minu meelest silmaga nähtav ja hoomatav sõnavabaduse, kogunemisvabaduse, meelsusvabaduse ahendamine Eesti riigis on midagi, millele me peame reageerima jõuliselt. Jah, see distsiplineeriv mõju, mis meil oleks, [seisneks selles, et] kui näiteks tuleb välja selle komisjoni tegevuse tulemusel, et meil on terve hulk jõustruktuurides kõrgetel kohtadel olevaid inimesi, kes sinna ei sobi, sest nad ei saa aru, mis asi on tsiviilkontroll, ja nad ei saa aru, mida tähendab õigusriigis seaduste kehtivus seaduste kehtivus ka neile, st nad ei saa aru kõige lihtsamatest põhimõtetest ega sellest, et seadused kehtivad kõigile, hoolimata sellest, kas sul on politseikindrali pagunid õlal või ei ole, sellised inimesed tuleks välja puhastada meie süsteemist. Nad on ohuks meile kõigile. Kui me seda ei tee, siis mädanik läheb edasi, ja kui me seda teeme, siis me võtame tagasi või, ütleme, jõuliselt taaskehtestame neid printsiipe, mille nimel me muide 30 aastat tagasi võitlesime, mille nimel me käisime laulupidudel ja Balti ketis. Ehk võtame tagasi oma vabadust. Minu meelest see on nii printsipiaalne küsimus, sest kui me ei saa aru, et siin läheb praegu libisema, ja kui me seda joonele ei saa, siis mõne aasta pärast ei ole meil vaja üllatuda, kui me ärkame üles düstoopilises totalitaarses ühiskonnas. Aitäh! Jürgen Ligi, palun! Aitäh! Need küsimused, mida te siin püstitate, on kõik olulised, aga te püstitate nad ju puhtalt retoorilises vormis, andes samas hinnanguid. Selles mõttes te kompromiteerite seda eelnõu teksti, mis räägib uurimiskomisjonist. Teil on ju vastused enda meelest olemas. Seda te deklareerite. Vahepeal te nimetasite muide erikomisjoni, nii et olge korrektne. korrektne. Aga uurimiskomisjon luuakse ikkagi äärmisel vajadusel ja ajalugu näitab, et nende kasutegur on hästi madal olnud, ja ja muidugi kulutavad nad ressursse. Öelge, mis pingutusi te olete teinud, et arutada samu asju õiguskomisjonis, põhiseaduskomisjonis, julgeolekuasutuste komisjonis, arupärimistel ja kirjalikel küsimustel. Need küsimused on suurepärased neis kohtades püstitamiseks. Aitäh! Kõigepealt täpsustuseks, erikomisjoni alamvorm on uurimiskomisjon, nii et ma olen väga korrektne. Teiseks, ma vaidlen vastu, et meil on vastused ette teada. Ma loen uuesti ette, mis on uurimiskomisjoni ülesanne. Kui meil oleks need vastused praegu teada, siis oleks juba päris hea. "Selgitada välja, kas PPA, kapo, Terviseamet ja teised operatsiooniga seotud asutused järgisid oma tegevuses kõiki Eesti seadusi; kas operatsiooni käigus kasutati ebaproportsionaalset jõudu või põhjendamatuid taktikaid, mis takistasid kodanikel oma

nii Politseiameti juhi kui ka ministreid, siseministrit, me oleme rääkinud peaministriga sel teemal. Need on muide, ma võin öelda, sisukamad või aitavad rohkem asjas selgust luua kui infotunni küsimused, kus me oleme korduvalt sel teemal küsimusi sisse pannud, ja ka arupärimised, mida me oleme teinud ministrile, ka siseministrile sel teemal. Nii et oleme [küsinud]. Muide, mis puudutab kapo komisjoni, siis kapo komisjoni mandaat ei ole tegeleda PPA ega Terviseametiga. Ja nii palju, kui mina tean, Jürgen Ligi ei ole kapo komisjoni eriti usinalt kokku võtnud pärast seda, kui ta esimeheks sai. Nii et seal eriti midagi ei uurita. Selles mõttes me oleme kõiki neid küsimusi küsinud ka õiguskomisjonis sellesama eelnõu menetlemise ajal ... Vabandust! See oli põhiseaduskomisjonis. Neid küsimusi küsiti. Selle peale oli siseministri vastus, et nad tegid sisejuurdluse ja see näitas, et kõik on suurepärases korras. No ei ole võimalik, et üks asutus, kelle kuritarvitusi uuritakse, teeb iseenda kohta uurimise ja jõuab vastuseni, et kõik on hästi. See ei ole, tsiviilkontroll. Vanasti öeldi selle kohta pakazuha, võib öelda ka kinnimätsimine. Nii et ei saaks kuidagi väita, et me ei ole üritanud sellel teemal saada selgust või et see selgus oleks meil juba loodud või et me ei oleks kasutanud erinevaid parlamentaarseid muid võimalusi selle selguse loomiseks. Aga veelgi olulisem, ma tulen tagasi selle juurde, mida ka eelmises küsimuses küsiti. Meil on vaja väga selgelt poliitilisel tasandil saata välja signaal: see ei ole nii, et kui meil otsustavad mingite asutuste juhid näidatakse tänaseni, siiamaani näpuga üksteise peale. Politseiamet kõigepealt näitas näpuga Terviseameti peale, et Terviseamet käskis kasutada jõudu, siis räägiti midagi müstilisest kaitsepolitsei ohuhinnangust, mille olen saanud läbi lugeda ja kus ei olnud midagi sellist, mis oleks öelnud, et on vaja kasutada selliseid taktikaid või jõude. Siis näidati näpuga, eks ole Terviseametile. Kkui sealt tuli välja, et neil polnudki mingit ohuhinnanguit, siis näidati kapo peale. See lolli mängimine,

neile holoppidele koha kätte ja näitan, mis mänguasjad mul siin on, alates koertest, erivarustusest ja uhketest bussidest, siis nii võibki teha. Me kõik laseme kõrvad lonti ja lepime, et sellises riigis me elamegi. Ei ela. Ei ole nõus. Head kolleegid, küsimus küsimuse ajal, vastus vastuse ajal. Te saate jätkata kohe seda omavahelist diskussiooni. Saab küll, sellepärast et ma lõpetan istungi praegu ära, sest kell on 13.59 ja 30 sekundit. Meil on jäänud veel 30 sekundit kella 14-ni. Jätkame selle koha pealt, kus me praegu pooleli jäime homme kell 14.